Dober dan, spoštovane kolegice poslanke, kolegi poslanci, gospe in gospodje! Začenjam z nadaljevanjem 56. izredne seje Državnega zbora. Obvestilo o odsotnih poslankah in poslancih seje je objavljeno na e-klopi. Lep pozdrav vsem skupaj! **Nadaljujemo s prekinjeno 2. točko dnevnega reda - Predlog priporočila Vladi Republike Slovenije v zvezi z izvajanjem Zakona o pomilostitvi in potrebnimi spremembami ter zahteva za mnenje predsednice Republike Slovenije o tem vprašanju.** Državni zbor je 30. novembra 2023 sprejel sklep, da predsednica Republike Slovenije v roku osmih dni izreče mnenje o izvajanju Zakona o pomilostitvi in predlogih za spremembe zakona. V skladu s sprejetim sklepom je gospa Nataša Pirc Musar na podlagi drugega odstavka 107. člena Ustave Republike Slovenije Državnemu zboru 4. decembra poslala mnenje, ki sem ga na podlagi drugega odstavka 223. člena Poslovnika Državnega zbora posredovala vsem poslankam in poslancem. Prehajamo na obravnavo predloga priporočila, ki ga je v obravnavo Državnemu zboru predložila skupina poslank in poslancev s prvopodpisano Jelko Godec. Za dopolnilno obrazložitev predloga priporočila dajem besedo predstavniku predlagatelja mag. Branku Grimsu. Izvolite. Hvala za besedo. Vsem prav lep pozdrav! Najprej bi se zahvalil še enkrat vsem, ki ste podprli naš predlog sklepa, za poziv predsednici in predsednici seveda za poslano obrazložitev. Mislim, da iz nje zelo jasno sledi, da je bil naš predlog več kot upravičen in tudi dokazuje, v tistem delu, kjer opredeljuje utemeljitve zakaj je bila izrečena pač pomilostitev v posameznem primeru, da bi bilo to dobro, da to postane stalna praksa, tako kot smo tudi mi predlagali. Žal ste tak predlog na začetku obravnave že na seji odbora zavrnili. Kljub temu se je, že iz tega besedila zelo jasno vidi, kako dobro je, da se te stvari obrazloži in z večino besed, ki jih je rekla predsednica, se je zagotovo mogoče strinjati. Edino, česar pa, iskreno povedano, ni mogoče razumeti, pa je tisto, da se je odločila za oprostitve oziroma pomilostitve tam, ko ne gre za najbolj zavržna kazniva dejanja. promet z ljudmi, če tihotapstvo ljudi, tihotapstvo z belim blagom, kakorkoli že temu rečete, ni najbolj zavržno kriminalno dejanje o čemer se je mimogrede v tem Državnem zboru večkratno strinjala celotna sestava ne glede na siceršnje politične razdelitve, potem res ne razumem, kaj je najbolj zavržno dejanje, zlasti zato, ker je to povezano s posledicami, ki jih prinaša tihotapstvo ljudi, tistimi posledicami, ki jih sprenevedavo nekateri potem interpretirajo, češ, da ne pomenijo nobene dodatne nevarnosti, pa v resnici pomenijo še kako dokazljivo nevarnost. Pomenijo nevarnost za tiste, ki se odzovejo pozivom k nelegalnemu ravnanju in ilegalno vdirajo čez mejo in ima to včasih celo tragične posledice in se pravi ogroža njih in po drugi strani seveda ogroža vse, ki tu živimo. Dokaz tega sta že dovolj izjava Policije, ki je sama opredelila, da, če citiram po spominu, "Povečana zgostitev prosilcev za azil na nekem območju pomeni varnostno tveganje", kar je zgodovinsko priznanje in seveda jasno priča o tem, da je to zelo velik problem, ki je vsak dan večji varnostni problem in po drugi strani je lepo to predstavil tudi gospod Ciperle, ko je govoril o posilstvih. Citiram po magnetogramu, kaj je povedal na seji odbora, kajti te priložnosti na seji Državnega zbora žal ni imel: "Glede posilstev, še enkrat moram povedati, da mi je žal, da moram o tem govoriti. 24 kaznivih dejanj je bilo v letu 2023 obravnavanih 26 osumljencev;

so nekateri zelo na glas vzklikali: »No, to je pa dokaz, da je največji problem ravno Slovenci.« Glejte, taka trditev je, prvič, do Slovencev skrajno žaljiva. Drugič, pa moram reči, da bi bilo zelo zanimivo najbrž videti tiste priimke teh slovenskih državljanov, kar močno dvomim, da sta Novak pa Gorenc najbolj pogosta priimka med njimi. Predvsem pa je taka primerjava neprimerna. Kajti ni ena tretjina ljudi v Ljubljani ali pa v Sloveniji, če želite iz Maroka, ena tretjina iz Nigerije in ena tretjina Slovencev, da bi te številke lahko primerjali. Velikanska, velikanska večina je seveda slovenskih državljanov. To se pravi, taka številka zelo jasno pove kako bistveno večji varnostni problem je to, ko se sprejema ljudi brez predhodnega ustrezno izvedenega postopka, brez doslednega spoštovanja predpisov, ki urejajo stanje na meji. Država je naš dom in tisti, ki v domu živimo, imamo vso pravico odločati o tem kdo vanj vstopi. Saj ga ne zaklepamo zato, ker bi sovražili tiste, ki so zunaj, ampak zato, ker imamo radi tiste, ki v domu živimo. In ker je država naš skupni dom, smo z zakoni določili kdo in na kakšen način lahko vstopi in nobene bližnjice ne sme biti in te zakone je pač treba dosledno izvajati. Zaradi tega, ker se ne, je v resnici problem o katerem danes govorimo. Saj, če bi se dosledno izvajalo veljavne mednarodne pogodbe z Dublinskim sporazumom na čelu, vso zakonodajo Evropske unije in pa zakonodajo Republike Slovenije se nič od tega, o čemer mi govorimo v teh dneh, sploh nikoli ne bi moglo zgoditi, ker teh ljudi preprosto ne bi moglo biti tukaj. Morda bi bili drugi, ampak stopili bi na zakonit način, prišli bi na mejni prehod, se ustrezno predstavili in po izvedenem postopku lahko vstopili na ozemlje Republike Slovenije. Zdaj pa se pač dovoljuje, da ljudje hodijo čez mejo kjerkoli, prestreza se jih nekaj kilometrov šele od meje in potem se je policija, če citiram dobesedno - ker mi je poslal nekdo iz policije, samo to drži za glavo - "Pravi, mi bi tako radi skrbeli za varnost ljudi v Sloveniji in v Evropi, to je naše poslanstvo, zdaj smo pa taksi služba oz. kar od države plačani s provajalci." Dobesedno ta izraz je uporabil in tisti, ki je to tako odločil, tisti, ki je to na ta način opredelil je pač omogočil, da prihaja do vsega tega, o čemer mi danes govorimo. In seveda kot sem prej poudaril, treba je upoštevati, ko govorimo za kriminalna dejanja kolikšen procent je Ravno pred parimi dnevi je Nemčija to naredila in je kaj ugotovila? Da je 40-krat, ne 4-krat, 40-krat večja verjetnost za najtežja nasilna dejanja vključno s posilstvom, z masovnim posilstvom, da jih storijo ljudje iz področja pač Afrike, oz. Bližnjega vzhoda, ki so vstopili na ozemlje Schengena za ozemlje Evropske unije nelegalno. In to pove vse. Zaradi tega je ta problem tako odprt in zaradi tega je seveda vprašanje boja proti temu tako pomembno. Ker gre za varnost, ne samo varnost ljudi v Sloveniji, gre tudi za varnost celotne Evrope. Pri tem je odprto tisto vprašanje, o katerem se pogovarjamo od leta 2015 naprej, kako naj bi to skupaj reševali. To je seveda utvara, ker je na žal to eno področje, na katerem ni mogoče dobiti enotne politike za celotno Evropsko unijo. Tukaj so izjemno različni interesi znotraj posameznih držav, političnih opcij, tudi države so v različnem položaju in zaradi tega je tukaj dosegati soglasje praktično nemogoče. Lahko pride do preglasovanja, ampak to preglasovanje v Evropski uniji. Veste, ima zmeraj samo eno posledico? Če pride do preglasovanja pri stvari, s katero se posamezne države nikakor ne morejo strinjati in zagotovo je zagotavljanje varnosti svojim državljankam in državljanom eno od takih področij, kjer bi morala biti vsaka država zase maksimalno dosledna, to samo krepi tiste sile, ki trgajo Evropo narazen in potem smo priče obratnemu procesu, kot bi moral bi, namesto da bi bila Evropa, seveda ob spoštovanju svojega bogastva, to pa so njene nacionalne države, njeni narodi, njihova kultura, njihove tradicije in ščitenje vsega tega bogastva vse močnejša, se v resnici trga. Do tega je že prišlo, saj Brexit je nastal na osnovi zgodbe z ilegalnimi migracijami. Če osvežimo spomin, ko se je odločalo o Brexitu, o odhodu Velike Britanije iz Evropske unije, kar osebno mislim, da je zelo škoda, da se je zgodilo, so bili reklamni plakati tam, ki so navijali za izhod Velike Britanije, s podobami, ki so bile posnete prav v Sloveniji, na slovenskem ozemlju, s tistimi neskončnimi sprevodi ilegalnih migrantov, ki so jih takrat, temu se je popularno rekli Cerar ekspres, vozili preko Slovenije, in potem je imelo to posledice, posledice s katerimi se soočamo še danes. Danes je problem dvojen, po eni strani, ker so še vedno aktivne ali pa celo bolj aktivne v nekaterih primerih različne kriminalne združbe, ki so bile tukaj zraven že od samega začetka. Kaj je lepšega za kriminalno združbo, kot da se pod krinko lažnega humanizma ali pa lažnega humanitarstva prikriva trgovina z ljudmi. Zavrženo do konca. In zaradi tega se v tem delu ne morem strinjati z gospo predsednico, spoštujem njeno mnenje, ampak naj mi bo dopuščeno, da imam tukaj popolnoma nasprotno mnenje. Kaj bolj zavrženega kot je to, preprosto ne obstaja, zaradi posledic, ki jih ima, zaradi posledic, ki jih ima za nas vse in zaradi posledic, ki jih ima za celotno Evropo, kajti problem o katerem danes govorimo ni omejen samo na Slovenijo, problem je omejen, je prisoten v celotni Evropski uniji. Slovenija je toliko več, bolj v bistvu v centru pozornosti in zaradi tega tudi mi toliko bolj izpostavljeni zaradi svoje lege, ker se nahaja na vrhu balkanske poti in tukaj sta dva procesa, ki bosta v kratkem zelo verjetno naš položaj še poslabšala, zato je ta tema še toliko bolj občutljiva, to pa je vprašanje po eni strani dogajanja na Bližnjem vzhodu, kjer zagotovo zdajle, ko se Hamas pa zdaj dokončno sooča s popolnim vojaškim porazom, teroristi Hamasa masovno odločajo za odhod in tam jih ni nihče pripravljen sprejeti od njihovih sosed, ker dobro vedo kdo prihaja. Prihaja sovraštvo, prihaja nasilje, in zaradi tega bodo vsi krenili proti Evropi. In tukaj pridemo do druge točke, ki bo za Slovenijo v kratkem zelo velik problem, to pa je, da želi Italija prenesti vse postopke v zvezi z migranti v Albanijo in tam naredi center, kjer bodo odločali o tem, kateri so upravičeni do nadaljevanja in kateri ne. In kaj mislite, se bo zgodilo pri vseh tistih, ki jim bo slabo kazalo, ali pa bodo itak vedeli sami, saj to večinoma itak vedo, da niti teoretično niso upravičeni do azila, skladno z mednarodnim veljavnim pravom. Lepo bodo vzeli pot pod noge in krenili po balkanski poti in na vrhu balkanske poti je Slovenija, kar pomeni raj še za dodatne kriminalne združbe in za vse tisto, kar se ne bi smelo dogajati, kajti vs, kar se dogaja v zvezi z ilegalnimi migracijami, je v resnici nezakonito, ne bi se smelo pustiti meje nezaščitene, same meje neposredno. To izrecno dovoljuje zgodovinska, februarja, leta 2020 sprejeta sodba Evropskega sodišča za človekove pravice, da če ilegalni migranti v skupini vderejo preko meje, popolnoma skladno z evropsko zakonodajo, z vsemi normativi mednarodnega prava, humanitarnega prava, dopustno vse na meji takoj obrniti in poslati nazaj od koder so prišli, ker s skupinskim vdorom izgubijo tudi pravico do individualne obravnave. To bi bilo treba izvajati dosledno, ker je to tudi edino skladno z našim zakonom o meji, pa se to žal ne dogaja in tisti, ki to opustijo, so opustili dolžnostno ravnanje, tisti pa kot funkcionarji to zaukazujejo, pa zlorabljajo svojo funkcijo in oboje je kaznivo dejanje. (nadaljevanje) obilno plačuje nevladne organizacije, ki hodijo celo vzpodbujati in inštruirati dol na jug, v druge države, na Balkan, ilegalne migrante k vdoru preko slovenske meje in jim da inštrukcije kako naj potem kar najbolj učinkovito zlorabijo azilno pravo in slovensko zakonodajo. O tem obstajajo številni zapisniki policije, kjer so tudi navedene točno za katere organizacije gre. Tako da, če bi kdorkoli hotel o tem ugovarjati, ima še in še materialnih dokazov, ki pričajo o tem, o čemer govorim. Veste pa, da napeljevanje h kaznivemu dejanju je tudi kaznivo dejanje. Zaradi tega je ta problem tako pereč. Zaradi tega je Slovenija tako izpostavljena in zaradi tega je temu treba narediti konec. Konec na ta način, da se preneha dajati potuho tistim, ki služijo s trgovino z ljudmi, da se jih ustrezno kaznuje, da se dosledno izvaja zakon in da se morajo vsi zavedati, da če že kršijo zakon v Sloveniji, če do tega pride, da bodo zaloteni, da bodo ustrezno procesirani in da se ne bo več zgodilo, da bi bil tisti, ki je bil sprovajalec, ki je s tem neposredno služil v okviru neke kriminalne združbe, da bo na koncu še oproščen. Zaradi tega je ta tema

Ker po končani razpravi odbor ni sprejel točk predloga priporočila, je bila obravnava predloga priporočila na seji delovnega telesa končana. Za predstavitev poročila odbora dajem besedo članici kolegici Luciji Tacer. Izvolite. Hvala za besedo. Odbor za pravosodje je na 15. nujni seji 29. 11. 2023 kot matično delovno telo obravnaval predlog priporočila Vladi Republike Slovenije v zvezi z izvajanjem Zakona o pomilostitvi in potrebnimi spremembami, ki ga je Državnemu zboru v obravnavo predložila skupina poslank in poslancev s prvopodpisano Jelko Godec. V poslovniškem roku je bil k predlogu priporočila vložen amandma Poslanske skupine SDS k 1. točki. Predstavnik predlagatelja je v dopolnilni obrazložitvi predloga priporočila izpostavil, da število ilegalnih migrantov v času delovanja te Vlade narašča, azilna ureditev pa se zlorablja in izkorišča. V tem kontekstu je predsednica države maja letos izdala dva ukaza o pomilostitvi obsojencev, ki sta kot sostorilca tihotapila čez mejo nezakonite migrante. Pri tem gre za vprašanje varnosti državljank in državljanov ter njihovega premoženja, zato so takšne pomilostitve po mnenju predlagatelja nesprejemljive in popolnoma nedopustne. Predlagatelj zato meni, da je treba Zakon o pomilostitvi popraviti in zagotoviti preglednost postopka, da ne bo prihajalo do zlorab na tem področju. Predstavnica Zakonodajno-pravne službe je v predstavitvi njihovega pisnega mnenja povedala, da so predlog priporočila preučili v okviru svojih pristojnosti. Glede na naravo priporočila kot akta Državnega zbora v povezavi z ustavnim načelom delitve oblasti so opozorili, da predlagano besedilo odstopa od poslovniške ureditve priporočila, kar ustrezno naslavlja vloženi amandma. Poudarila je, da predlagana obrazložitev razlogov za pomilostitev lahko prispeva le k preglednosti, oz. transparentnosti postopkov, ne more pa preprečiti uporabe tega instituta v nasprotju z namenom kot ga določata 107. člen Ustave Republike Slovenije in veljavni Zakon o pomilostitvi. Prav tako z obrazložitvijo razlogov za pomilostitev ni mogoče doseči omejitve uporabe tega instituta, saj je odločanje o pomilostitvi vezano na zakonsko določene materialne in procesne pogoje, ki zavezujejo vse pristojne organe v postopku, pri čemer je končna odločitev o pomilostitvi v konkretnem primeru stvar presoje predsednika Republike. Predstavnica Ministrstva za pravosodje je predstavila pisno mnenje Vlade in poudarila, da 107. člen Ustave Republike Slovenije določa, da je pristojnost odločanja o pomilostitvah izvirna ustavna pristojnost predsednika republike, ki je pri tem zavezan k spoštovanju ustavnega reda ter upoštevanju svoje vesti po 104. členu Ustave. Pomilostitveni postopek podrobneje urejata zakon o pomilostitvah in navodilo o delu sodišč v zvezi s pomilostitvenim postopkom. Vlada meni da predlagane spremembe niso potrebne, saj je pomilostitev **5. TRAK: (SB) – 14.20** (Nadaljevanje) diskrecijska pravica predsednika republike, pravna podlaga za njeno odločitev je originalno dana že v ustavi. V razpravi so koalicijski poslanci opozorili, da je predsednica države pri svojih odločitvah samostojna, je pravnica, ki se zaveda svojih zakonskih in ustavnih pristojnosti ter ima visoko stopnjo integritete. Predlagana obrazložitev odločitve o pomilostitvi za to ni potrebna, saj gre za originalno pristojnost predsednice države, zoper katero tudi ni možna pritožba. Pri tem so izpostavili, da Slovenija po vseh merilih in standardih še vedno velja za varno državo. Opozicijski poslanci so menili, da so predlagane spremembe potrebne, saj se število ilegalnih migrantov ter število s tem povezanih kaznivih dejanj zelo povečuje, Izpostavljene pomilostitve pa se nanaša ravno na tihotapce ilegalnih migrantov. Zanimalo jih je tudi, kakšno je bilo podano mnenje Ministrstva za pravosodje v konkretnih obravnavanih postopkih. Predstavnica Ministrstva za pravosodje je predstavila nekaj statističnih podatkov glede postopkov pomilostitev v zadnjih letih, pojasnila vlogo Ministrstva za pravosodje v teh postopkih ter opozorila na mnenje informacijske pooblaščenke glede posebej občutljivih podatkov v teh postopkih, ki zato ne smejo priti v javnost. Odbor v nadaljevanju ni sprejel amandmaja Poslanske skupine SDS k 1. točki. Odbor je v skladu s 171. členom in ob smiselni uporabi 128. člena Poslovnika Državnega zbora glasoval o točki predloga priporočila in je ni sprejel. Ker točka predloga priporočila ni bila sprejeta, je na podlagi razlage Komisije za Poslovnik v zvezi z drugim odstavkom 61. člena Poslovnika Državnega zbora z dne 9. 12. 2009 obravnava Predloga priporočila Vladi Republike Slovenije v zvezi z izvajanjem Zakona o pomilostitvi in potrebnimi spremembami na matičnem delovnem telesu končana, Hvala. Hvala lepa. Za obrazložitev mnenja dajem besedo predstavniku Vlade dr. Igorju Šoltesu, državnemu sekretarju na Ministrstvu za pravosodje. Izvolite. **DR. spoštovani poslanci! Državni zbor je Vladi v mnenje posredoval Predlog priporočila v zvezi z izvajanjem Zakona o pomilostitvi in potrebnimi spremembami ter zahtevo za mnenje predsednice Republike Slovenije o tem vprašanju, ki ga je Državnemu zboru predložila skupina poslank in poslancev s prvopodpisano Jelko Godec. Vlada Republike Slovenije se je do priporočila v zvezi z izvajanjem zakona o pomilostitvah in potrebnimi spremembami opredelila in sicer v smeri, da zaradi razlogov, ki so navedeni tudi v gradivu za sklic te seje, zakonske spremembe niso potrebne. Pristojnost predsednika Republike Slovenije, da odloča o pomilostitvah, določa že Ustava Republike Slovenije v šesti alineji 1. odstavka 107. člena. Pristojnost torej, odločanja o pomilostitvah je kot taka izvirna ustavna pristojnost inštituta predsednika republike in pri tem je seveda predsednik oziroma predsednica republike suverena, vendar pa seveda zavezana k spoštovanju ustavnega reda ter upoštevanju svoje vesti. Posledično je zakonska ureditev ustrezna, saj je oprostitev diskrecijska pravica predsednika Republike Slovenije in za njihovo odločitev originalno obstaja pravna podlaga v Ustavi. Razprava o tem priporočilu je bila opravljena prejšnji teden na pristojnem matičnem telesu in točka predloga priporočila ni bila sprejeta. Hvala. Hvala lepa. Prehajamo na predstavitev stališč poslanskih skupin. Prva ima besedo Poslanska skupina Slovenske demokratske stranke, v njenem imenu mag. Dejan Kaloh. Izvolite. Predsednica, hvala lepa. Spoštovani kolegi, kolegice, spoštovani državni sekretar Šoltes, lep pozdrav vsem! Ustava Republike Slovenije v 107. členu 6. alineje 1. odstavka med pristojnostmi predsednika republike določa tudi, da odloča o pomilostitvah, pomilostitve same po ureja Zakon o pomilostitvah. S pomilostitvijo kot akt milosti se določeni osebi odpusti kazenski pregon ali popolnoma ali deloma odpusti izvršitev kazni. Izrečena kazen se lahko spremeni v milejšo ali v pogojno obsodbo ali izbriše obsodba. Samo mnenje o upravičenosti pomilostitve tako v primeru prošnje kot v primeru začetka postopka po uradni dolžnosti dajeta sodišče in pristojni državni tožilec. Ministrstvo za pravosodje lahko zbere še druge podatke in nato predloži predsedniku republike poročilo o navedbah prosilca zbranih podatkih in mnenjih s predlogom ministra o pomilostitvi, **6. TRAK: (NB) – 14.25** (Nadaljevanje) po izvedenem postopku pa je potem sama odločitev dejansko stvar presoje predsednika republike. Zdaj, spoštovana predsednica Republike Slovenije, Nataša Pirc Musar, je v svojem, bi rekli, kratkem enoletnem mandatu pomilostila tri pravnomočno obsojene tihotapce ljudi, čeprav so temu nasprotovali tako na Državnem tožilstvu v Kopru in Ptuju kakor tudi na koprskem sodišču. Iz ukazov o pomilostitvi tudi ni razvidnih prav nobenih obrazložitev, razlogov o pomilostitvi. Gremo k datumom. Zadnji ukaz o pomilostitvi je bil v uradnem listu objavljen 14. novembra 2023, dva ukaza o pomilostitvi pa letos spomladi, natančneje 15. marca 2023. Zdaj, predsednica, ker je bilo pač rečeno, ta njena diskrecijska pravica, jasno, ne rabi upoštevati mnenj deležnikov, ki v postopku pomilostitve sodelujejo, tega ji v bistvu tudi nihče ni oporekal, tudi mi v tekstu tega nismo oporekali. Pristojnosti predsednika, kot je bilo rečeno, so ustavna kategorija, med katerimi so tudi odločanja v zvezi s pomilostitvami. Zdaj, mi se predsednici zahvaljujemo za njeno mnenje, čeprav smo jo poslanci pričakovali danes tukaj v hramu demokracije, da nam pride dejansko v živo povedati glede teh pomilostitev. Zdaj, predsednica Republike Slovenije je svoje mnenje v zvezi z izvajanjem samega Zakona o pomilostitvah in potrebnimi spremembami pričakovano, kot rečeno, večkrat spomnila na to svojo diskrecijsko pravico glede pomilostitev, nas je pa močno presenetila njena argumentacija, da je kot enega izmed pogojev za pozitivno odločitev za pomilostitev navedla tudi sledeče, citiram: »Storjeno kaznivo dejanje ne sodi v skupino kaznivih dejanj, ki jih po lastni presoji smatram kot najbolj zavržne.«, citat iz njenega mnenja. Zdaj, če tihotapljenje nezakonitih migrantov ne spada med najbolj zavržna kazniva dejanja, kar sporoča glava države, se pravi sama predsednica republike, potem imajo slovenski državljani varnostni problem, tihotapci pa dejansko de facto povabilo, da naj se kar ukvarjajo s tovrstnimi kriminalnimi rabotami tukaj v naši državi. pa vendarle ne glede na to, na matičnem delovnem telesu niso bila sprejeta oz. ni bilo naše priporočilo sprejeto, pa vendarle zavoljo naših državljanov in državljank, kakšen je bil naš predlog priporočila Vladi Republike Slovenije z izvajanjem samega predmetnega Zakona o pomilostitvah. Se pravi, predlagali smo sledeče. Državni zbor Republike Slovenije priporoča Vladi Republike Slovenije, da v roku dveh mesecev pripravi in sprejme takšne rešitve Zakona o pomilostitvah, s katerimi se bo zagotovila preglednost postopka pomilostitev z obrazložitvami razlogov o pomilostitvah, s čimer bi se seveda preprečilo zlorabe pri pomilostitvah in omejilo pomilostitve, da ne bi prihajalo do nepopravljivih posledic. In zdaj, ravno tukaj, na tem mestu nastopi to resno vprašanje varnosti naših državljanov in državljank, kot jih je že predstavil kolega Grims. Se pravi, je zdaj pomilostitev tihotapcev dejansko ta akt milosti ali pa gre za vabilo drugim kriminalcem, kot sem dejal, da se s to lukrativno dejavnostjo ukvarjajo na naši slovenski zemlji oziroma na ozemlju, ker če bodo ujeti, potem dobivajo signal, ne da bodo zelo verjetno tudi pomiloščeni. Takšen je dejansko signal samega vrha države, se pravi, s to zavržno dejavnostjo naj se kar je ukvarjajo, saj verjetno v končni fazi bodo potem oproščeni. Zdaj, dovolite mi za zaključek, da še enkrat poudarim, ravno v času, ko se soočamo s povečanim tveganjem, varnostnem tveganju, tudi tuje obveščevalne službe govorijo o tem, da so varnostni problemi v Evropi na celem zahodu veliki, so takšne pomilostitve nesprejemljive. Ob tem je treba še enkrat opozoriti, da tudi policija v svojih poročilih opozarja na povečano varnostno tveganje zaradi zgostitve prosilcev za mednarodno zaščito na nekaterih javnih mestih. Policija tudi pojasnjuje, da je eden izmed dejavnikov varnostnega tveganja, povezan z migracijami, število oseb, ki so nastanjeni v samem Azilnem domu Vič. Tako da, spoštovani kolegi, kolegice! Jaz se nadejam konstruktivne ker mislimo, da dejansko bi zakon v določeni prihodnosti, bi ga bilo potrebno izboljšati ravno zaradi teh morebitnih zlorab, ki se dogajajo ravno na plečih glede varnosti naših slovenskih državljanov in državljank. Hvala lepa za vaš posluh.

(TB) – 14.30** (nadaljevanje) sklep, da naj predsednica republike pojasni razloge za pomilostitev treh tujih državljanov, ki so bili na sodiščih v Republiki Sloveniji obsojeni zaradi nezakonitega spravljanja pribežnikov čez mejo, torej obsojeni na zaporno kazen, kljub temu, da so temu, torej pomilostitvi, nasprotovali na tožilstvu. Ne pozabimo, do konca letošnjega novembra je policija obravnavala skoraj 55 tisoč nedovoljenih vstopov, lani 32 tisoč. Med migranti je največ državljanov Afganistana, sledijo državljani Maroka, Pakistana, Bangladeša, Rusije in Turčije. Letos je policija aretirala skoraj enkrat več tihotapcev ljudi kot lani, in sicer 418. Policija je letos tihotapcem, tihotapcem ljudi, zasegla že več kot 180 vozil. Nazaj k pomilostitvi. Pomilostitev je akt milosti, v katerem v našem pravnem redu in v skladu s šesto alinejo 107. člena Ustave Republike Slovenije odloča predsednik republike. Sam postopek pomilostitve in pogoji zanje so podrobneje urejeni v Zakonu o pomilostitvah ter 97. in 98. členu Kazenskega zakonika. Delo sodišč v pomilostitvenem postopku pa podrobneje ureja Navodilo o delu sodišč v zvezi s pomilostitvenim postopkom. Pomilostitev se tako uporablja le v izjemnih okoliščinah in restriktivno, če so v konkretnem primeru na strani storilca podane okoliščine, ki jih sodišče v okviru sojenja na podlagi zakona ni moglo upoštevati, so pa v korist obsojenca ali okoliščine nastale že po izreku kazni in pravnomočne sodbe, kot je to na primer bolezen, v nekaterih primerih pa tudi že prestane glavne kazni in če obstajajo okoliščine, ki narekujejo milejši odnos do storilca. Z namenom razjasnitve vseh dejstev in dvomov glede omenjenih pomilostitev, je prav, da je predsednica pojasnila razloge za svojo odločitev. V Novi Sloveniji smo na Odboru za pravosodje podprli sklep, ki predlaga Vladi Republike Slovenije, da v roku dveh mesecev pripravi oziroma predlaga takšne rešitve Zakona o pomilostitvi, s katerimi se bo zagotovila preglednost postopka pomilostitev, z obrazložitvijo razlogov o pomilostitvah, s čimer bi se preprečilo zlorabe pri pomilostitvah in omejilo pomilostitve, da ne bi prihajalo do nepopravljivih posledic. In zdaj še enkrat naše opozorilo glede nelegalnih migracij. Za nadzor nad tihotapskimi potmi je potrebno zagotoviti boljše varovanje zunanje meje EU z ustanovitvijo sprejemnih centrov za migrante na zunanjih mejah, potrebno je okrepiti agencijo za varovanje meja Frontex ter bolj tesno sodelovati s tranzitnimi in izvornimi državami. Potrebno je narediti red glede zlorab azilnih postopkov ter bolj dosledno in učinkovito izgnati prestopnike iz države. Vse to je možno doseči s politično voljo vseh držav članic EU in držav, ki so del t. i. balkanske tihotapske poti. V nasprotnem primeru se migrantski valovi ne bodo upočasnili, kaj šele zaustavili, kar bo imelo hude posledice za slovensko družbo, za naš način življenja, za našo varnost in predvsem za prihodnost naših otrok. V Novi Sloveniji od Vlade in od Evropske unije zahtevamo, da končno enkrat za vselej ustavi ilegalne migracije. Hvala lepa.

s čimer naj bi se preprečilo zlorabe pri pomilostitvah in jih omejilo tako, da ne bi prihajalo do nepopravljivih posledic. Predlagatelj svojo zahtevo konkretizira z zadnjim ukazom predsednice republike o pomilostitvi. Menijo, da iz ukaza o pomilostitvi ni razvidnih obrazložitev razlogov o pomilostitvi in izražajo skrb, da so odločitve predsednice republike prispevale k poslabšanju varnosti prebivalk in prebivalcev Republike Slovenije. S temi razlogi predlagatelja se seveda ni mogoče strinjati. Uvodoma je potrebno pojasniti, da pristojnost odločanja o pomilostitvah, da je izvirna ustavna pristojnost predsednika Republike. Izvajanje postopka pomilostitve ni in tudi ne more biti v pristojnosti posamične poslanske skupine. Potrebno je ločiti in spoštovati pristojnosti, ki jih ima tako predsednica republike, kakor seveda tudi Državni zbor. Če je odločanje o pomilostitvah izvirna ustavna pristojnost predsednice republike, ki jo predsednica republike izvaja tako, da spoštuje ustavni red, je v konkretni zadevi v pristojnosti Državnega zbora zgolj sprejem zakona, ki postopek pomilostitve podrobneje uredi. Vsi drugi posegi v ustavno pristojnost predsednice republike bi bili v neposrednem nasprotju z Ustavo Republike Slovenije. Posamični pomilostitveni postopek podrobneje ureja Zakon o pomilostitvi, ki določa, da daje pomilostitev za kazniva dejanja določena v zakonih Republike Slovenije predsednik republike. In da se s pomilostitvijo določeni osebi odpusti kazenski pregon ali popolnoma ali delno odpusti izvršitev kazni. Izrečena kazen se lahko spremeni v milejšo ali v pogojno obsodbo, ali izbriše obsodba ali odpravi ali skrajša trajanje pravnih posledic obsodbe določenih v zakonih Republike Slovenije. Postopek za pomilostitev se začne na prošnjo ali po uradni dolžnosti. Postopek z opustitvijo kazenskega pregona pa se lahko začne zgolj po uradni dolžnosti. Postopek za pomilostitev po uradni dolžnosti začne minister za pravosodje. V postopku ministrstvo lahko zahteva od državnih organov, organov lokalnih skupnosti ali organizacij podatke, potrebne za odločitev o pomilostitvi. Poleg tega pa ministrstvo v vsakem postopku predloži predsedniku republike Poročilo o navedbah prosilca, zbranih podatkih in mnenjih s predlogom ministra o pomilostitvi. Že veljaven predpis ima vgrajenih dovolj mehanizmov, ki preprečujejo zlorabe pri pomilostitvah. To nenazadnje potrjuje tudi sledeča statistika. V letu 2021 je bilo obravnavanih 55 prošenj za pomilostitev. Minister za pravosodje v nobenem primeru ni podal pozitivnega predloga k prošnji. Predsednik republike ni pomilostil nobenega obsojenca. V letu 2022 je bilo obravnavanih 40 prošenj za pomilostitev. Minister za pravosodje je v enem primeru podal pozitiven predlog k prošnji, predsednik republike je pomilostil dva obsojenca. V letu 2023 je bilo obravnavanih 88 prošenj za pomilostitev, minister za pravosodje je v zgolj v enem primeru podal pozitiven predlog k prošnji, predsednica republike je pomilostila štiri obsojence. Ponovno poudarjam, da je pomilostitev diskrecijska pravica predsednice republike, ki ni vezana na mnenja, oz. predloge, ki jih podajo pristojni organi - ima pravico, da odloči drugače, kot predlaga ministrstvo. V postopku pomilostitve zagotovljena preglednost postopka ob zavedanju, da po zakonodaji in po praksi informacijskega pooblaščenca osebni podatki iz kazenskih in prekrškovnih evidenc niso dostopni javnosti kot informacije javnega značaja. Podatki o kazenskih obsodbah, ki so vsebovani v gradivu o pomilostitvi, so enakovredni podatkom iz kazenskih evidenc in prekrškovnih evidenc in so posebna vrsta osebnih podatkov. Pomilostitev je akt milosti, ki se uporablja v izjemnih okoliščinah in izjemno restriktivno, zato ga nikakor ni mogoče šteti za upravni akt. Z dostopom do podatkov iz pomilostitvenih poročil bi bila javnost seznanjena s podatkom kdo so osebe, ki so bile obsojene na zaporno kazen na način, ki je izven pravnih oz. zakonskih okvirjev in bi kot takšen pomenil poseg v temeljno človekovo pravico do zasebnosti in varovanje dobrega imena na podlagi, katere je posamezniku z ustavno močjo pridržana sfera zasebnega življenja oz. njegovega zasebnega življenjskega okolja. V Republiki **9. TRAK (VI) 14.40** (nadaljevanje) Sloveniji je zagotovljena nedotakljivost zasebnosti posameznika, kar pomeni, da obstaja nedotakljivo področje človekove svobode, ki je odtegnjeno vplivu države ter toliko bolj seveda posegu drugih posameznikov. kolikor pa so te osebe morda celo bile pomiloščene, pa bi z dostopom do podatkov iz pomilostitvenih poročil šlo celo za poseg v domnevo nedolžnosti, saj te osebe veljajo za neobsojene. Menimo, da je veljavna zakonska ureditev ustrezna, saj je pomilostitev diskrecijska pravica predsednika Republike Slovenije in za njegovo odločitev originalno obstaja pravna podlaga v Ustavi.

Hvala lepa za besedo, spoštovana predsednica. Kolegice in kolegi, drage državljanke in državljani! V tej državi ni vse prav, če ni vsak dan nekaj narobe. Če pa ni nekaj narobe, si pa to preprosto izmislimo, zato, da si lahko v popoldanskem času ogledamo še eno nadaljevanko iz resničnostnega šova Kdo in zakaj vam laže? So trenutki in so časi, ko je od razprodaje nacionalnega slovenskega premoženja, ki je bilo ugotovljeno na preiskovalki, kako smo utemeljeno postavili sum, da se je za forinte razprodalo nacionalno premoženje. Zdaj je treba pozornost v tej državi preusmeriti nekam drugam. In kaj je bolj prikladnega? Kaj je bolj zanimivega kot večno ponavljanje leight motiva strašenja z migranti, z varnostno situacijo in tako naprej. Spoštovane državljanke in državljani, Slovenija je in ostane varna država. Še celo več, je ena izmed najbolj varnih na svetu. Številne statistike nas Slovence in Slovenke uvrščajo po kriterijih varnosti v sam vrh vseh držav na svetu. Kaj je pa v tej zgodbi res? Res je tudi to, da se nam ni treba oboroževati, čemur nas pozivajo nekateri na neodgovorni politiki, ki iz tega želijo kovati svoj politični kapital. Res je, da se je število migrantov v tej državi povečalo, ne zaradi stanja v Sloveniji, pač pa zaradi stanja v svetu. In res je, da migranti na nekaj tisoč kilometrov dolgi poti v t. i. ciljne države prehodijo, se prepeljejo tudi mogoče do sto kilometrov po Sloveniji in potem kar se najhitreje da zapustijo našo državo in se odpravijo lepši prihodnosti na proti. Torej, prihod migrantov je večji, kaj pa je z varnostjo in kaznivimi dejanji? Naša varnost je še zmeraj dobra in ta trenutek na desetletnem povprečju, ki ga ugotavlja statistika za to državo. Torej, nič alarmantnega se ta trenutek ne dogaja, zato pa seveda na vsakih par dni iz rumenega tiska preberemo kakšno izmišljeno ali pa večkrat reproducirano zlonamerno lažno novico. Zato jasno sporočilo državljankam in državljanom še enkrat in znova, Slovenija je, ostane in mora ostati varna država. Kaj je poleg preusmeritve politične pozornosti od lastnih rabot pa še podlaga za sklic izredne seje Državnega zbora,

Iz predloga Poslanske skupine SDS lahko jasno razberemo, da ta oporeka odločitvi predsednice Republike Slovenije, da je pomilostila dve osebi, ki sta se ukvarjali z nezakonitim delovanjem. Torej zgolj v zvezi s pomilostitvami, ki so povezane z nezakonitimi migracijami, ki so, kot smo že omenili, glavni politični light motiv že kar nekaj mandatov. Predlagatelji ostalih pomilostitev predsednice oziroma pomiloščenih oseb preprosto ne problematizirajo. Na tapeti sta dve od redkih pomilostitev. Na tapeti je zakon, ki je bil sprejet, kdaj, spoštovane in spoštovani, leta 1995, in tudi takrat kadar so bili na Vladi pravi, tisti, ki z migranti znajo, tako kot so znali s Slovenkami in Slovenci s solzivcem, vodnim topom, v času demonstracij, niso spreminjali nobenega zakona, niso predlagali nobene spremembe. To se pravi, sam zakon je OK in ni problematičen. Tudi, ko poslušam te razprave, pregledal sem medijske klipinge za nazaj, taka razprava kot je zdaj, nad predsednico in njeno odločitvijo, predsednica je neposredno izvoljena in eden od demokratičnih in trdnih stebrov samostojne Slovenije, nisem zasledil, da bi se v preteklosti recimo predlagatelji ukvarjali s pomilostitvijo gospoda Bahtijarja Bajrovića, ki je bil pravnomočno obsojen v zadevi Istrabenz skupaj z Igorjem Bavčarjem. Očitno to ni bil in ni problem. Problem je predsednica Nataša Pirc Musar, stanje in duh v tej državi. Kot smo izpostavili že pretekli teden, je končna odločitev v rokah predsednice republike in Državni zbor v teh primerih nima prav nobenih pristojnosti. Teh pristojnosti si v Državnem zboru ne želimo, saj gre za izvirno pristojnost predsednice kot suverena, ki je bil na najvišji položaj v državi izvoljen neposredno na volitvah z direktnim glasom vas, spoštovane državljanke in državljani, in kadar gre nezaupnica njej, spoštovane, je to zaupnica vam. Proceduralni sklep smo sprejeli v prejšnjem tednu. Zakaj? Zato, da smo napadeni predsednici omogočili, da izrazi svoje mnenje, se opredeli do pomilostitev, kot tudi do predlogov za spremembo zakona. Torej ne zato, ker je to zahteval predlagatelj, ampak zato, da smo iz spoštovanja do funkcije in nalog, ki jih predsednica opravlja, njej dali možnost odgovora. V svojem korektnem pisnem mnenju je predsednica jasno poudarila, da predlagane spremembe, ki so izhajale iz predloga priporočil Vladi, ki jih je pripravila Poslanska skupina SDS niso potrebne, in da bi bila kakršnakoli ureditev, ki bi kakorkoli omejevala ustavno pristojnost predsednice, da je izdaja akte milosti v neposrednem nasprotju z Ustavo Republike Slovenije. Na matičnem delovnem telesu smo poslanke in poslanci tudi zavrnili priporočila Vlade, ki jih je pripravila poslanska skupina predlagateljica, pri tem se pa postavlja tudi vprašanje načelnosti, poznavanja slovenske ustavno pravne ureditve. Če so poslanke in poslanci kadarkoli zaskrbljeni glede vsebin Zakona o pomilostitvi, – 14.50** (Nadaljevanje) pripravili predlogov sprememb tega zakona, tako kot v številnih drugih primerih. Zakaj je treba to nalogo ukvarjati oziroma to nalogo podarjati, podarjati, ukazovati Vladi, ki se ta trenutek ukvarja s poplavno obnovo, s problemi na področju gospodarstva, socialne varnosti in to Vladi, ki isti predlagatelji, ki jo pozivajo k spremembam javnomnenjsko ne zaupajo? Res se mi postavlja vprašanje, zakaj predlagatelji spremembe tega zakona niso predlagali ta trenutek ali pa v številnih preteklih mandatih, ko so imeli za to vse možnosti. Poslanski skupini Svoboda zato jasno stojimo na stališču, ki ga zagovarja tako Vlada kot tudi sama predsednica Republike Slovenije in sicer, da ne potrebujemo sprememb trenutno veljavnega Zakona o pomilostitvah, ki bi posegal v izvirno ustavno pristojnost predsednice Republike Slovenije. Glede preteklih in prihodnjih pomilostitev pa trdno verjamemo, da bo predsednica ravnala tako kot je pred tem Državnim zborom prisegla in sicer, da bo spoštovala ustavni red, da bo ravnala po svoji vesti in z vsemi svojimi močmi delovanja delovala za blaginjo Slovenije. Hvala lepa. Končali smo s predstavitvijo stališč poslanskih skupin in sledi splošna razprava poslank in poslancev o predlogu priporočila. Proceduralno, kolega Grims. zdaj bomo razpravljali in prvi bo razpravljal predlagatelj. Kolega Grims, izvolite. **MAG. BRANKO GRIMS (PS SDS):** Hvala za besedo. Najprej moram reči nekaj besed tolažbe mojemu predhodniku, ko je rekel, da vsak dan je nekaj narobe, in če ni, si je treba to pa izmisliti. Verjemite, brez skrbi, ni si treba nič izmisliti, ker zato, da je vsak dan nekaj narobe, poskrbi Golobova vlada in Golobova koalicija in to že leto in pol. Veliko stvari je narobe, od nabijanja novih davkov, zniževanja plač do stanja na področju ilegalnih migracij. Se pravi, res, tukaj ste edino uspešni, ko gre za vladno politiko, tukaj lahko rečemo, da izpolnjujete svoje želje, žal pa to niso želje slovenskih državljank in državljanov, ravno nasprotno. Zdaj, drugo o čemer ste govorili je diskrecijska pravica, nič od tega kar smo mi predlagali se ni dotikalo diskrecijske pravice, ravno nasprotno. V diskrecijsko pravico v ničemer naš predlog ni posegel, kajti treba je vedeti, da vsi funkcionarji, ki so neposredno izvoljeni so odgovorni svojim volivcem, niso božanstva. Se pravi, je popolnoma upravičeno, če ljudje pričakujejo od njih obrazložitev, zakaj je bil nek korak storjen. Če nekaj tukaj ni samoumevno, se lahko to tudi določi z zakonom, ampak sem se v tisto, da je na koncu absolutna diskrecijska pravica, tako kot piše v Ustavi, odločitve na strani tega funkcionarja se pa s tem v ničemer ne poseže, on ima še vedno pravico, tako kot že zdaj določa postopek, vprašati za mnenje različne institucije. Zanimivo, da so bile v teh primerih negativne, ampak na koncu je pač njegova suverena odločitev, kot je v danem primeru tudi bila, ampak to v ničemer ne preprečuje, da se ne bi želelo pridobiti ali pa z zakonom tudi to predpisalo neko obrazložitev, utemeljitev, zakaj se je tako ravnalo. To je dobro tako za tistega, ki to izvaja kot za vse državljanke in državljane, ker to dviguje v bistvu dvig, politične kulture za vse. In to bi pravzaprav lahko postala neka splošna norma, tudi če se ne zapiše v zakonu. Če bi predsednica to sama izvedla, bi bilo to dobrodošlo in potem seveda so taki predlogi absolvirani in jih ni potrebno sploh spravljati v nek zakon. Zdaj, zakaj je do tega prišlo? Ne zaradi enega primera kot je bilo prej rečeno, ampak zato ker je bilo več takih primerov samo leto dni celo večina primerov – 14.55** (nadaljevanje) ki se profesionalno, poklicno ukvarjajo s kriminalno dejavnostjo tihotapstva, ki je po tem, kar smo se pogovarjali tudi v tem Državnem zboru, gotovo najbolj zavržena oblika kriminala. Belo blago, tihotapljenje ljudi, trgovine z ljudmi, to je nekaj, kar je zagotovo vredno vse obsodbe, je služenje s tem, ko spravljaš v nevarnost tiste, ki so, ki prihajajo in tiste, ki tu živijo in o tem danes govorimo, Govoriti o tem, da je Slovenija še vedno tako varna, kot je bila, je seveda očitna neresnica, kajti tudi na mednarodnih lestvicah je Slovenija že letos padla za nekaj mest, mislim, da za tri. Verjemite, da naslednje leto bo še bolj in to je škoda. Izgubljamo neko kvaliteto, ki jo je Slovenija imela, in ki je ne samo vrednota, ki je ne samo nekaj do česar imamo državljanke in državljani pravico zapisano v slovenski Ustavi, ampak je tudi razvojna komponenta, kajti v današnjem svetu kakršen je, postaja zelo pomembno katera država je varna. Če želite konkreten primer tega, si lahko ogledate, kako nekatere najbogatejše pač švedske družine, so se iz Švedske ravno zaradi zgodb z ilegalnimi migranti oziroma azilanti odselile na Poljsko, kjer se s tovrstnimi nevarnostmi ne soočajo. To je nekaj kar pove in tja, ko se selijo pač najuspešnejši in najbolj prodorni najbolj pač dejavni podjetniki tja se potem seli tudi kapital, tja se seli na koncu koncev tudi davek, ki ga plačujejo ti ljudje državi in s tem postane država uspešnejša. Zato govorim o tem, da je varnost danes ne samo ustavna vrednota, ustavno zaščitena vrednota, ampak je tudi razvojna komponenta poglejte, kako je recimo ravno s področjem pač kriminala, organiziranega tihotapljenja ljudi pri nas, kajne. Od nekaj več kot 400, ki jih je policija zalotila pri tem kaznivem dejanju, je bilo po tem, kar smo za, zadnjič slišali, samo nekaj čez 20 obsojenih, tako da prestajajo kazen in še od tega so bili zdaj trije oproščeni. Tako, da to je nekaj, kar zagotovo daje kaj čuden signal, zlasti zato, ker se soočamo s pravo poplavo ilegalnih migracij, ker ima nekdo, kot smo lahko že na prejšnji seji opazovali, težave z matematiko. Naj mu pomagam. V času Golobove vlade, to je od 1. 6. do konca lanskega leta, leta 2022, je v Slovenijo vdrlo ilegalno nekaj več kot 27 tisoč ilegalnih migrantov in v času od novega leta do današnjega dne še krepkih 54 tisoč in še nekaj ilegalnih migrantov, kar v seštevku pomeni, da je pod vlado Roberta Goloba v Slovenijo ilegalno vdrlo okoli 82 tisoč ilegalnih migrantov do današnjega dne in zagotovo jih bo še precej do novega leta, kajti vsak dan beremo, da se jih 500, 200 prestregli. Za primerjavo, ko je samo za par sto vdorov začela postavljati Finska ograjo ob celotni meji z Rusijo. To je nekaj, kar veliko pove. Poljska pa je ograjo proti Belorusiji že dokončala in ima tudi iz tega, vsaj v začetnem obdobju je imela, izjemno pozitivne izkušnje, se pravi, ograja deluje, če pa ograjo podiraš, kot je to naredila Golobova vlada in to še z javnim pompom, da je to naredila kot šov, je to jasno signal ilegalnim migrantom, da so dobrodošli in oni so se temu odzvali. Poleg tega sem že prej opozoril, da je nesprejemljivo, da hodijo iz Slovenije pač člani različnih nevladnih organizacij dajati, vzpodbujati, najprej sploh k vdoru ilegalne migrante in potem še jim dajati instrukcije, kako naj vderejo, kje naj gredo preko meje, kaj naj potem naredijo, kako naj kar najbolj zlorabijo slovensko pravno ureditev, azilno ureditev in socialo in kako naj potem ravnajo naprej. Glejte, napeljevanje k kaznivemu dejanju je tudi kaznivo dejanje po Kazenskem zakoniku in to, kar se dogaja je, oprostite, če se temu enkrat reče, s pravim imenom, to je državno sponzorirana oblika organiziranega kriminala. Z malo sarkazma bi lahko človek rekel, da, ko se preganja tihotapce kriminalnih združb, da se s tem hočejo očitno samo ločiti nelojalne konkurence ali kaj, o čemur smo mi zdaj priča. (nadaljevanje) in zaradi tega je problem. Ta problem se bo pa v kratkem še dodatno zaostril. Morda bo zdajle za hip malo uplahnel, ker je huda zima, dokaj močna in zaradi tega se seveda migracije za nekaj časa zaustavijo, ampak na pomlad se bodo stvari odprle s še toliko večjo intenziteto in problemi, o katerih danes govorimo, se bodo še zaostrili. Zdaj, prej je bilo rečeno, ne dogaja se nič alarmantnega, to je rekel vodja največje stranke v sedanji Vladi. v Ljubljani... Osebno poznam primere, nekaj takih je bilo tudi predstavljeno v razpravi zadnjič, ko se dekleta poskušajo dogovarjati, da bi imele predavanja na daljavo ali pa, da jim ne bi bilo treba iti v šolo vsak dan samo zaradi tega, ker se bojijo iti po ulici, ker nimajo pač ustrezno urejenih stvari in se bojijo za lastno varnost pa ne mi potem govoriti, da se nič posebnega ne dogaja. Imeli smo posilstva, že skupinsko posilstvo, po Ljubljani je ropal ilegalni migrant z ilegalnim orožjem. In za to se ne dogaja nič posebnega, po mnenju vladajoče koalicije očitno. Če pa nekdo reče, poskrbite v okviru zakona sami za svojo varnost, po se pa vsi zgražajo, ne vem koga: "Ja, to je pa grozno. Nekdo jih je pozval k zakonitemu ravnanju, tega pa levičarji ne bomo dopustili, nezakonitega ravnanja pa ne bomo". to veliko pove o tem čemu smo priča. Taka politika je proti slovenska je uperjena proti državljankam in državljanom in njihovi varnosti, je nesprejemljiva in je uperjena tudi proti Sloveniji. Kajti Slovenija je po 3. členu ustave neločljivo povezana z obstojem slovenskega naroda, ki je na ta način izpostavljen hudi in očitni nevarnosti. In kaj pomeni to določilo Ustave? Da brez obstoja slovenskega naroda tudi Slovenije ni več. Se pravi, je tako ravnanje očitno tudi uperjeno proti državi Sloveniji, pomeni veleizdajo. Če k temu prištejemo še to, da si je ta vladajoča koalicija dovolila, da je za hrbtom ljudi, brez predhodnega soglasja v Državnem zboru, ki bi ga morala pridobiti po veljavni zakonodaji - kar preberite si zakon o zunanji politiki šla v Bruslju prestopiti v skupino tistih, ki zagovarjajo preglasovanje kot metodo dela namesto soglasja, ki je edino sprejemljivo,

pač vse, kar je povezano s temi pomilostitvami. Pomilostitvami, ki so bile sporne prav zato, ker so nastale na področju s katerim se zdajle ne sooča samo Slovenija, pa se tudi Slovenija, ki je posebej izpostavljena zaradi svoje lege na vrhu balkanske poti, ampak tudi celotna Evropa. To pa je vprašanje tihotapstva ljudi, organiziranega tihotapstva, žal tudi tihotapstva, pri katerem očitno z denarjem davkoplačevalcev sodelujejo tudi posamezne vlade, tudi aktualna Vlada, kar je nesprejemljivo, nedopustno in spravlja v nevarnost tako ljudi v Sloveniji, kot tudi tiste v tujini. In potem, da če že nekoga zalotijo, ki je v tej dejavnosti služil na račun ljudi, se ga pa na koncu oprosti, kar je nesprejemljivo. To je tema, gospe in gospodje. Ta tema se sploh ne bi smela pojaviti, če bi samo izvajali mednarodne predpise če bi izvajali evropsko

zmeraj se lahko nekdo zmoti, v danem primeru pa ljudje, ki to izvajajo, delajo to zavestno, načrtno in tudi tisti, ki prihajajo, seveda, to zelo dobro vedo, kajti če ne bi vedeli tega, bi ravnali drugače, bi prišli na mejo, pa bi tam sami zaprosili za azil oziroma karkoli bi že hoteli urediti. Tukaj pa se z ravnanjem samim dokazuje, da se pač načrtno krši zakonodajo in seveda vsi sprovajalci, o katerih danes govorimo, pri tem načrtno sodelujejo. Žal, temu pa po drugi strani daje kritje tudi aktualna politika Vlade, celo vzpodbuja to, namesto da bi to preprečevala. A veste, da je predsednik Vlade rekel, da je najboljše, da bi se ilegalne migracije kar legalizirali. To je po njegovem mnenju rešitev. Gospe in gospodje, ilegalnih migracij mi nimamo kaj urejati, nimamo jih kaj legalizirati, nimamo jih kaj usmerjati pa ne vem še katere vse izraze se uporablja. Ilegalne migracije je treba preprečevati in vse, ki služijo z varnostjo ljudi je treba postaviti na tisto mesto, ki jim gre, se pravi pred pristojno sodišče. In noben od teh po mojem osebnem mnenju ne bi smel biti potem oproščen zaradi tega, ker gre za kriminal, obliko kriminala, ki je zavržen, še enkrat povem, ki spravlja v nevarnost tiste, ki prihajajo in spravlja v nevarnost vse, ki tu živimo. Zaradi tega se nič od tega, kar se je, ne bi nikoli smelo zgoditi.

in res, kar parkrat je izpostavila, da je akt pomilostitve diskrecijska pravica, torej njena osebna diskrecijska pravica. Zdaj v teh dneh v Sloveniji biva misijonar, večkratni nominiranec Nobelove nagrade za mir Pedro Opeka. Njega je tudi včeraj predsednica sprejela in zapisala, citiram: "Njegova volja je kažipot k boljši družbi." Zdaj, spoštovana predsednica, če spremljate to sejo, vaša volja je slab kažipot k boljši družbi, vsaj glede na to kar ste zapisali v vašem mnenju in glede na pomilostitve, ki ste jih z z diskrecijsko vašo osebno pravico izvedli. Naj omenim samo en primer obsojenca, torej tihotapca ilegalnih migrantov 18 Pakistancev prek Slovenije v Italijo, kjer je bil obsojenec v zaporu in je navajal, da bi otroka potrebovala njegovo prisotnost, pri tem pa je tudi Okrožno sodišče izpostavilo to še pred pomilostitvijo, da obsojenec ne plačuje preživnine zanjo. To pomeni, da je oče, ne bom rekel lagal, ampak vsaj zavajal, ko je želel pomilostitev. Zdaj, ali predsednica Republike slabo bere priporočila oziroma mnenja sodišč seveda na katere ni vezana ali pa ima slabo komisijo. Ampak še enkrat, kako se preprečuje ilegalne migracije? To je dokaz misijonarja Pedra Opeke, ki na Madagaskarju že več desetletij deluje, da se tam razvija družba, da tam rastejo šole, bolnišnice, da tam otroci doživijo odraslo dobo in tudi postanejo boljši ljudje. Vse, kar pa je predsednica storila s temi dejanji, pa ne odraža te boljše družbe h kateri, upam, stremimo vsi. To kar je ona naredila je, kaže pot le k družbi, ki izkorišča te ljudi iz tretjega sveta za lasten profit in temu seveda v naši stranki nasprotujemo. Hvala.

nekih madžarskih forintih, za katere so leve vlade prodajale premoženje in ko smo že mislili, da je spet nek kozmični dež tukaj, ker je govoril o vsem, razen o temi, ki je na dnevnem redu, ni dobil opomina. Samo toliko o dvojnih vatlih. Druga stvar, preden nekaj rečemo o mnenju predsednice, želim ponovno opozoriti, kot že v začetku te tiste kolegice in kolege, ki uporabljajo napačen termin prebežniki, da to nima nobene veze s temo o kateri govorimo. Če pogledate v slovar, boste videli, da je prebežnik nekdo, ki med vojno zamenja eno stran za drugo, prebeži iz ene strani na drugo. To ni to, ni beseda, ki bi lahko nadomestila bodisi pojem begunec ali migrant. Ko govorimo o ilegalnih migracijah, govorimo o migrantih, ne govorimo niti o beguncih niti o prebežnikih, kar je itak izmišljen pojem, ki zgolj zamegljuje stanje. Zdaj, kar se tiče mnenja predsednice. sporočilo, ki ga ona daje s tem, ko je med nekaj pomilostitvami izbrala dve tretjini ali tri četrtine tistih, ki se ukvarjajo s tihotapljenjem ljudi, s trgovino z belim blagom, tako rekoč je sporočilo tem, ki to počnejo, da tudi če bodo ujeti in obsojeni in kaznovani, jih na koncu vseeno, obstaja velika možnost, da jih na koncu doleti milost predsednice. To je napačno sporočilo v času, ko se številke ilegalnih migracij drastično povečujejo, to je prvo, in je to povečevanje varnostnega tveganja, ne nek prispevek k večji varnosti pa sožitju v državi kot je bilo prej rečeno. Drugo na kar je potrebno opozoriti, pa je dejstvo, da očitno naša predsednica ne spremlja evropskih trendov na tem področju. Na začetku te seje sem predstavil predlog zakonodajnega akta, ki ga je Evropska komisija predlagala na začetku prejšnjega tedna, in ki prvič predlaga bistveno zaostritev evropske politike, politike držav članic Evropske unije do tihotapljenja ljudi, do trgovine z belim blagom neposredno imenuje tovrstno početje za eno najbolj zavrženih početij v nasprotju s tem, kar piše predsednica v svojem mnenju in poziva države članice, da zaostrijo kaznovalno politiko do teh kaznivih dejanj. Torej ob tem, ko velikokrat poslušamo s strani aktualnih oseb, ki so na vrhu državnih funkcij, kako se je Slovenija vrnila v neko, bom rekel, osrčje Evropske unije v mainstream evropskih trendov, imamo tukaj primer, ko gre ta pot popolnoma v napačno smer.

odgovore od predsednice republike Nataše Pirc Musar v zvezi z njenimi odločitvami o pomilostitvah nekaterih kriminalcev, kjer ugotavljamo, da je od štirih pomiloščenih pomilostila kar tri, ki so tihotapili migrante. eden izmed njih je obsojeni državljan Ukrajine, Valerij Arakčej Arakčejev(?), ki je pred tremi leti v zameno za plačilo čez mejo v Italijo poskušal spraviti 18 Pakistancev. Obsodilo ga je koprsko sodišče v začetku leta 2021 na štiri leta in dva meseca zaporne kazni, pozneje mu je Višje sodišče to skrajšalo za pol leta in on je potem vložil predlog za pomilostitev in predsednica Nataša Pirc Musar je Zdaj, temu je nasprotovalo tudi sodišče, predvsem zato, ker je na sodišču večkrat lagal oz. navajal različne razloge. Zdaj bom nekaj tega citirala. Vsakokrat je govoril drugače, zakaj pred, torej zakaj prosi za pomilostitev, citiram, to je govorilo sodišče. Obsojenec po eni strani navaja, da žena in otroki otroka živijo na Poljskem in sta otroka zdaj ko je obsojenec v zaporu ostala brez očetove skrbi (nadaljevanje) k zaključku, da bi otroka na Poljskem potrebovala očetovo prisotnost in podporo. To je zapisalo sodišče. Predsednica je pa rekla, da ga je pomilostila zato, ker je rekel, da bo šel v Ukrajino se boriti za svojo državo. Še na zaslišanju pred preiskovalno sodnico pa je navedel, da je razvezan in da za otroka ne plačuje preživnine. Torej, tudi že pred tem kazenskim postopkom otroka nista bila deležna očetove podpore. Vsaj finančno ne. To je ugotovilo sodišče. No, kasneje po drugi strani obsojenec navaja, da njegova mati v Ukrajini potrebuje njegovo pomoč in da države ne želi zapustiti, hkrati navaja še, da mora izpolniti državljansko dolžnost in se odzvati pozivu predsednika Ukrajine za obrambo domovine. Torej, bi šel v vojsko in ne bi mogel pomagati ne materi ne otrokoma, spet piše mnenje sodišča in ugotavlja, da obsojenec s prošnjo za pomilostitev zasleduje tri med seboj izključujoče cilje. Skratka, laže, laže, ampak to je bilo za predsednico dovolj, da se je odločila za pomilostitev. po vsem tem, kar je bilo prebrano, nas to seveda lahko samo čudi, pa ne samo to. V državi so stekli neki postopki, ko nekega tihotapca ulovijo, stečejo postopki na policiji, tožilstvu, na sodišču. To kar nekaj časa traja, vsi vemo. In potem se zgodi, da končno le pride do zaključka postopka, da se človeka obsodi in se ga tudi zapre. Potem pa predsednica republike takega kriminalca oprosti oziroma pomilosti. Kaj to pomeni za vse tiste, ki so v tem postopku sodelovali, za policijo, tožilstvo, sodišče? ima sploh smisel se truditi, delati kaj in pripeljati postopke do konca? Že tako so velikokrat kritizirani, da postopki predolgo trajajo, da se nič ne zgodi. Na koncu pa njihovo delo, praktično na njihovo delo pljune predsednica republike, s tem ko pomilosti nekoga, za katerega so pač stekli vsi postopki, da je bil obsojen. Nekaj dni nazaj je bila objavljena novica Migrantska invazija se nadaljuje, znova prejeli tudi tihotapce migrantov. Zdaj bodo po, ko bo stekel postopek, ko bo zaprt in tako naprej, med postopkom so ugotovili 36-letni državljan, ki je prevažal tri državljane Turčije, vsi postopki, kot rečeno, bodo stekli, verjetno bo obsojen in tako naprej. In ko bo v zaporu, bo seveda poslal predsednici prošnjo za pomilostitev. Ker če je pomilostila pred njim že tri tihotapce, očitno to ni problem, bo morda tudi to možno za njega. In nekje predsednica omeni, da je ta njen način pomilostitev korektiv, ker so previsoke kazni. Povedano je bilo že, da Evropska komisija si pa ravno prizadeva zaostriti kazni za trgovce z ljudmi. In po zakonodaji, ki jo predlaga Evropskemu parlamentu, bi tihotapcem migrantov lahko po novi zakonodaji EU grozilo celo do 15 let zapora. Pri nas je možno 10 let. Tale je bil obsojen na 3 leta, pa še to se zdi predsednici preveč. Da ne govorimo o kakšnih drugih primerih, ko zelo hitro pridejo iz zapora kriminalci, ki potem nadaljujejo s svojim delom, torej s posilstvi in tako naprej. naprej. Obžalujem, da ni tukaj bil narejen morda res malo bolj tehten premislek pri predsednici republike, in ker to vprašanje odpiramo, upam, da bo v bodoče ravnala drugače.

z njenim dejanjem kakor tudi zgled vsem inštitucij, tudi Evropski uniji. Njena pomilostitev je dejansko sporna prav s tega stališča, ker je to storila kljub negativnemu mnenju tožilstva in sodišča. Celo oseba, ki je pravnica in s tem nekako nakazala to, da teh inštitucij ne spoštuje. Če sodišče in tožilstvo poda zoper to negativno mnenje

in predvsem je pa, v tem primeru je pa tudi delovala v nasprotju s stališčem države, torej Vlade, kajti prav včeraj in danes poteka zasedanje, zasedanje Sveta Evropske unije za pravosodje in notranje zadeve v Bruslju, kjer se govori tudi o migracijah in boja zoper tihotapce migrantov. In Republika Slovenija je torej zapisala, da se strinja, da so razmere na migrantski poti zaskrbljujoče, da spodbuja, torej Republika Slovenija, sodelovanje partnerskih držav s Frontexom in z Agencijo Evropske unije za azil in tako dalje in tudi v boju proti organiziranemu kriminalu, vključno s preprečevanjem tihotapljenja migrantov. Torej na eni strani Vlada danes na Evropski uniji in včeraj, jasno drži stališče kako bomo mi, podpiramo ukrepe Evropske unije zoper tihotapljenje migrantov, na drugi strani pa predsednica pomilosti tri tihotapce s celo mnenjem, da oziroma s stališčem, ki ga je zapisala, na eni strani, da je tudi pozitivna odločitev naslednja, da to storjeno kaznivo dejanje ne sodi v skupino kaznivih dejanj, jih po lastni presoji smatra kot najbolj zavržene. Če torej za predsednico države tihotapljenje migrantov, torej ljudi, ki potem tudi menijo, vsaj koalicija, so to ljudje, ki bežijo za boljši jutri, iščejo boljši jutri in mislim, da sem nekje zasledil, da mora za to porabiti 10 tisoč evrov, da služijo na račun neke tuje stiske,

in da je to njeno dejanje sporno so v medijih izpostavili to Necenzurirano, torej vaš medij. Necenzurirano je imel dva članka, kako je to dejanje neustrezno ravnalo v nasprotju s stališči, torej tožilstva in sodstva. Torej, ni bil to nek desni medij, ampak levi medij, vaš medij je to izpostavil. Danes pa govorim, kako ji dajete podporo in to je tisto, kar je potem problem, torej v Sloveniji mora biti sistem zoper kazniva dejanja takšen, da daje ljudem zgled, da so vsi pred zakonom enaki in da se tudi morebitnim storilcem, da bodo, dejansko imamo sistem, da bodo morebitni storilci kaznivih dejanj hitro kaznovani in ustrezno kaznovani. Žal se to ne dogaja tako, vsaj v medijih se hvalimo, kako smo strogo kaznovali nekoga, ki je na tehničnih pregledih prejel 200 evrov podkupnine, na drugi strani pa imamo znano družino, ki se objema s pravosodno ministrico, se druži s sodniki na javnih prireditvah, pa se odpisujejo milijonski dolgovi, sodišča, vse sodbe padajo in tako dalje in tudi to dejanje predsednice torej kaže na to, da je delovala v nasprotju z ustreznimi inštitucijami kot je pravosodje, v pravosodnih inštitucijah kot je tožilstvo in sodišče, v nasprotju s stališčem Vlade, ki ga danes zagovarja na Evropski uniji in tudi v nasprotju s stališči Evropske unije, ki dejansko v boju proti migrantom in tihotapcem migrantov se zavzema za ostrejše in bolj stroge kazni. Hvala.

kolegice in kolegi! Takole nekako, da bomo približno vedeli, o čem, o čem gre zadeva, ker še nihče ni danes nič kaj dosti povedal, kakšne cifre se sučejo okrog teh tihotapcev ilegalnih migrantov in sicer, na Ptuju so v začetku leta 2023, okolica Ptuja, prijeli, pa mariborska policija, prijeli več kot 10 tihotapcev ilegalnih migrantov in seveda pri njih tudi našli velike vsote denarja. Ravno v novembru pa smo imeli po tem, ko je sodišče seveda začelo obravnavo tudi prve številke. Od Srbije do Avstrije je bilo zaračunano po osebi 5 tisoč evrov. 13 oseb, je tihotapilo približno 200 oseb ilegalnih migrantov in za to na brzino preračunano, 5 tisoč evrov po osebi, okrog milijon evrov. (SC) – 15.25** (nadaljevanje) upravičena takšna pomilostitev ali ni. Jaz spoštujem predsednico države in verjamem, da ima posebne razloge, da pomilošča tihotapce ilegalnih migrantov. Kot predsednica države in tudi vrhovna poveljnica obrambnih sil države sama sebi dela veliko nesrečo v prihodnosti. Tako kot se je zgodilo na Švedskem, tako se nam bo dogajalo. Zakaj, sem še enkrat povedal? Ker med njenimi razlogi je bilo tudi, da so obsojeni v celoti plačali denarno kazen kot stransko kazen, zgledno prestajali kazen zapora, o njem pa je bil po odločitvi predsednice republike objavljen tudi pozitiven prispevek k, ne vem, v neki oddaji. Glejte, jaz to jemljem zelo resno in tudi delo predsednice kot poveljnice vrhovnih sil zelo resno, ampak tole pa je vse prej kot ne čustveno, za vrtec je. Kajti meni nekdo reče, da je on plačal kazen med tem, ko je on zaslužil mogoče 100 tisoč evrov, kakšno kazen smo mu dali za plačati? Ves denar bi moral pustiti tu pa dejansko čez mejo biti poslan. V tistem trenutku, če dejansko nimamo prostora za njega več v zaporu, v tistem trenutku samo v nogavicah in v spodnjih hlačah bi moral iti, zaradi tega, da ne odnese tega, s čim se je preživljal. Ker to s čim se je preživljal, je pa seveda zelo zavržno dejanje. Še druge stvari. Velikokrat, ko so jih policisti želeli ustaviti, te tihotapce po celotni Sloveniji, na, ne vem, Hrvaškem, v Italiji, v Avstriji, povsod so problemi. Oni dejansko grejo na vse ali nič. 150 kilometrov na uro. je divjal pa je imel v kombiju deset ljudi v keson, ne na sedežih skritih. 150 kilometrov na uro. Se pravi, ogrožal je življenje ljudi, ki jim je najprej pobral denar. Zaradi tega pač če mi kot poslanci ali ne upamo ali ne znamo na to opomniti, da to ni okej, potem ne vem kaj delamo tukaj? Tako da mi imamo še tukaj glede tega, kaj se je dogajalo v prejšnjem tednu, torej v novembru dobre članke in tudi bom rekel informacije od policije. Skupno je bilo znova v štirih dneh prijetih 534 nezakonitih migrantov, tihotapilo jih je 11 tihotapcev: v Posavju 326, na območju Črnomlja 23 itn. Potem imamo: "Policisti so od petka prijeli še 11 tihotapcev in 62 nezakonitih migrantov." Potem imamo naprej: "Rigonce. 33-letnega

potem tri Turke je v avtomobilu s češkimi registrskimi oznakami prevažal 35-letni Tunizijec in seveda tako naprej." - ne bom vsega bral! Ampak če si kdo, če se komu zdi tole, bom rekel hec, potem ne ve kaj pomeni zagotavljati varnost v državi? Zaradi tega pač smatramo, da je ta milostni akt predsednice povsem legitimen in ima svojo diskrecijsko pravico. Nima pa seveda, da bi takšen tip, ko imamo na vratih nevarnost, da se nam bodo dogajale, ne vem, Malmo pa Stockholm, ko je vojska šla pomagat policiji, da lahko naredila znova red, ker so se tolpe med seboj streljale. Verjemite mi, veliko teh tihotapcev ilegalnih migrantov ima ponavljajoča kazniva dejanja v Sloveniji in veliko teh tihotapcev je tudi oboroženih in zaradi tega zadeva je zelo nevarna in vredna obsoja. In kot poslanec seveda opozarjam, da naj se nekaj podobnega več res ne gre, spoštovana predsednica Nataša Pirc Musar. Hvala.

čeprav v zadnjih primerih bi se mogla razviti bolj živahna razprava tudi na koalicijski strani. Prej sem preštel poslance vladajoče Svobode, zdaj v tem trenutku jih je pet celo v dvorani, pred

kaj takšne pomilostitve pomenijo za širše družbeno vprašanje v Sloveniji? Zdaj gospa predsednica je dejala, da je v tem njenem enoletnem mandatu, v slabem letu dni mandata pomilostila štiri osebe. Se pravi, tri četrtine je torej bilo pomiloščenih sprovajalcev nezakonitih migrantov. Jaz sem si zdaj pogledal kakšna je bila četrta pomilostitev, in pomiloščen je bil Samo Količ, slovenski državljan, ki že več let živi v tujini, v Sloveniji pa ima v lasti stanovanje, ki ga oddaja najemniku. Potem je ta gospod Kočič, ta najemniku ni plačeval stroškov, in zato je Količ, na vrat je zamenjal ključavnice in je stanovanje odstranil stvari teh najemnikov. Zdaj ni bil obsojen niti na zaporno kazen, zgolj na pogojno kazen dveh mesecev z dveletno preizkusno dobo, in potem se jaz vprašam zdaj, ena bagatelna zadeva, relativno bagatelna zadeva, kjer gre za zamenjavo ključavnic, ki jo je bojda samovoljno storil slovenski državljan, vizavi tega, da imamo na drugi strani tri tuje državljane, ki se ukvarjajo z de facto kriminalno dejavnostjo, sprovajanja nezakonitih migrantov čez ljudi. Zdaj, ta diskrepanca, če pa to ni v nebo vpijoče, pa potem jaz ne vem kaj je. Se pravi, bagatelna zadeva, ključavnica, na drugi strani pa kriminalne rabote, sprovajanja nezakonitih migrantov. Ampak to so ti vatli o katerih so že kolegi govorili. In zdaj, seveda, jaz kot pravnik moram povedati, mi vsi poznamo Zakon o pomilostitvah in noben, še enkrat poudarjam, predsednici Nataši Pirc Musar, noben ni očital zlorabe pri tej diskrecijski pravici, saj v končni fazi ima, postolira v samem zakonu kot tudi v Ustavi, ampak ima pa tudi ona kot aktualna predsednica moralno pa etično dolžnost do naših lastnih državljanov, zlasti če gre za ta širši okvir v katerem so te nezakonite migracije postale dejansko že tako velike, da imamo oziroma, da imajo naši slovenski državljani in slovenske državljanke s tem dejansko probleme, tako na področju premoženjskih deliktov, kot tudi pri tistih najbolj zavrženih deliktih kot so posilstva, ali pa tudi smo že slišali kakšni pretepi, ko je kakšen moški hotel zaščititi svojo partnerico. Tako, da do teh deliktov dejansko prihaja. Zdaj, ko predsednica v svoji tristranski vsebinski obrazložitvi te naše te naše zahteve v zvezi z izvajanjem Zakona o pomilostitvi tudi navaja, da odločanju o pomilostitvah se praviloma opira na mnenje Komisije za pomilostitve, ki jo sestavljajo vrhunski strokovnjaki: gospa Nataša Posel, dr. Mile Dolenc in dr. Dragan Petrovc. Jaz sem že zadnjič na odboru rekel, da mene ta sestava ne moti z vidika teh oseb, ki jih v bistvu niti ne poznam, razen iz medijskega pojavljanja, sem pa pogledal seveda njihovo strokovno plat. Zdaj, gospoda Dragana Petrovca poznamo kot penologa, kot strokovnjaka, recimo on bi tukaj bil pravi naslovnik za pomoč predsednici. Potem pa imamo gospo Posel, pravnico s področja človekovih pravic iz Amnesty International Slovenija, mogoče je njo prizadela ta menjava ključavnice, ker nekoga so potem očitno tam ven iz stanovanja vrgli, malo karikiram seveda, in pa dr. Mile Dolenc, ki je pa strokovnjak obligacijskega prava. Zdaj ne vem, se potem mogoče še kakšne dodatne pogodbe potem tukaj pišejo za te ujete, ujete nezakonite migrante. Skratka, ta sestava že malo, vsaj navidezno meče neko čudno luč, da se potem predsednica opira na te tako imenovane vrhunske strokovnjake. Zdaj, kar se tiče, da predsednica ne upošteva oziroma ne rabi upoštevati mnenj sodišča, tožilstva, pa tudi ne Ministrstva za pravosodje. Zdaj, zadnjič smo slišali podatek, da v letu 2023 so na Ministrstvu za pravosodje obravnavali 88 prošenj, od tega so dali s strani Ministrstva za pravosodje samo eno, eno pozitivno prošnjo, in zdaj, se pravi najmanj v treh primerih potem tudi spoštovana predsednica države ne upošteva niti Ministrstva za pravosodje, ker ga ne rabi. Zdaj, še enkrat, mi smo seveda pri tem priporočilu, Vladi Republike Slovenije dejansko, da bi se tukaj tudi v parlamentu opravila neka res bolj plodna razprava o tem zakonu. Prej je šef Poslanske skupine Svoboda dejal, da je ta zakon že iz leta 1995, in da je v bistvu bi že imeli, tudi kakšna druga vlada možnost te novelacije, pa vendarle glejte, pod vašo vlado je ta pljusek migrantski prišel v te res visoke obrate, tako da vi ste zdaj že (nadaljevanje) že dve leti naslednje leto, vi imate škarje in platno v rokah za spremembo te zakonodaje, ker zdaj, da se tu po zakonu ne rabijo obrazlagati te pomilostitve meče malo zlasti, prej ko sem dal primer bagatela vizavi težka kriminalna dejanja, bi želeli državljani, slovenski seveda, slišati te obrazložitve razlogov o pomilostitvah. Tako da tudi danes bi po mojem predsednica dala pozitivno sporočilo, če bi danes bila med nami. Poslala nam je zgolj to mnenje, ki je po moji oceni dokaj suhoparno tehnično napisano. Tako da tukaj mi menimo, da je vsekakor potrebno tukaj v hramu demokracije opraviti razpravo. Zdaj mi smo edini, ki o tem razpravljamo. Vi bolj ali manj molčite. Vse skupaj pa gre posledično na rovaš zagotavljanja varnosti državljank in državljanov ter njihovega premoženja, kar pa očitno, glede na vaš molk, temu pritrjujete, se pravi, da so take pomilostitve sprovajalcev upravičene oziroma celo zaželene. Hvala lepa.

predsednica je prva med enakimi, ima sedež tukaj v tem delu dvorane, ko ne predseduje. In po našem poslovniku, po 75. členu, je naloga predsedujoče, da skrbi, da govornika nihče ne moti med govorom.

Prehajamo v sklepni del razprave, v katerem dobita besedo še predstavnik Vlade in predstavnik predlagatelja predloga priporočila. Predstavnik Vlade, imate vi še kakšno,

Še enkrat lep pozdrav tudi na tale Miklavžev večer. Upam, da je to res zadnji dan, ko ropotajo rdeči hudiči. Tema, o kateri danes govorimo, je seveda tema, ki je izjemno pomembna. Pomembna je zato, ker izhaja neposredno iz Ustave. Ustava daje predsednici države pravico, da suvereno diskrecijsko odloči o pomilostitvi pač določenega kriminalca. Zdaj, odločitve, o katerih govorimo, so brez dvoma legalne, toda skrajno sporne z vidika njihove legitimitete, signal. Napačen signal, ki se lepo vidi iz številk, da je bilo v Sloveniji od okoli 400 nekaj več kot 400 zajetih tihotapcev z ljudmi. Obsojenih samo okoli 20 po teh podatkih, ki so bili predstavljeni v Državnem zboru in od teh so bili zdaj 3 oproščeni. Se pravi, če sodelujete v nekem najbolj zavrženem kriminalu, je velika verjetnost, da niti obsojeni ne boste, tudi če vas že ujamejo. Če pa boste obsojeni, potem pa boste itak verjetno pomiloščeni. To je skrajno napačen signal. Tudi zato, ker je utemeljen na očitni neresnici, ki jo je govoril eden od teh ljudi, kar je bilo že predstavljeno. Se pravi, in ob hkratnem nasprotovanju pristojnih institucij, kar smo lahko tudi slišali, preko česar je pač predsednica, kot rečeno, legalno ima to vso pravico, šla. Ampak legitimiteta takega početja je pa skrajno vprašljiva. Kajti, Evropa se sooča, in Slovenija z njo, z organizirano invazijo, tu ni nobenih ubogih beguncev in podobne pravljice, kot smo jih poslušali 10 let.

pa proti Poljski, na beloruski strani, kar sami dovažajo ilegalne migrante pa jih potem pošiljajo proti meji. Se pravi, se te ilegalne migracije v okviru organizirane in dobro plačane invazije, ki jo poganja denar, uporablja, celo kroti orožje za boj proti Evropi, za to, da je Evropa šibka, da je ranljiva, da se ukvarja s težavami. Iz vseh teh razlogov je seveda ta signal, ki izhaja iz te poteze toliko bolj zgrešen, in je za to nelegitimen. Tako dejanje je nelegitimno in o tem ves čas govorimo in zaradi tega bi bilo dobro, če bi se vendarle na nek način zavezalo, formalno ali neformalno, bodisi z dejanjem bodisi z zakonom, da se v bodoče vsaj obrazloži tako dejanje, da do tega ne bi več prihajalo. Kajti ta organizirana invazija, ki jo poganja denar, po nekaterih ocenah gre celo na letni ravni za približno 400 milijard evrov, spravlja danes v nevarnost vse, Slovenija je izjemno izpostavljena. Slovenija je izpostavljena zaradi svoje lege, nahaja se na vrhu balkanske poti, je dejansko centralno-evropska država. Lahko smo veseli, da se nahajamo na tem področju, toda v danem trenutku smo za to toliko bolj izpostavljeni, in zaradi tega je vsako tako dejanje kot so bile te oprostitve, toliko bolj problematično z vidika varnosti državljanov Evrope in varnosti državljanov Slovenije, in tako dejanje je vprašljivo ne glede na to, da je lahko pravno pokrito in očitno je, kot sem dejal, ampak je vprašljivo, je nelegitimno iz več razlogov. Prvi je tudi ta, da Evropa v tem trenutku sama zaostruje politiko do ilegalnih migracij in do tihotapstva. Obstaja predlog, prej ga je že predstavil gospod Janša, da bi bistveno zaostrili, drastično zaostrili politiko na tem področju in bistveno povečali kazni za tihotapljenje ljudi. Ta politika teh oprostitev gre pa v popolnoma nasprotni smeri, zato lahko mirno rečemo, da je taka politika nelegitimna, ker je očitno protislovenska in protievropska hkrati. In zaradi tega se to, kar se je, verjetno ne bi smelo zgoditi, ne glede na to, da je legalno pokrito. Marsikaj je bilo v zgodovini legalno pokrito, pa ne bi zdaj zahajal predaleč, ampak vprašanje legitimitete takega početja. Potem so tudi vprašanje samih izrazov, ki se stalno s temi dejanji in pa z izrazi manipulira. Eno je to vprašanje kaj je begunec, kaj je prebežnik in kaj je ilegalni migrant. Prebežnik, ne vem, kdo si je izmislil, to je kar ena skovanka, ki smo jo slišali, prvič mislim, da ene dve leti nazaj, pomeni po slovarju čisto nekaj drugega, to je vojni prehod med eno in drugo stranjo, medtem ko od beguncev pa ni, jih ne more biti, ker v nobeni sosednji državi ni nobene vojne, ni nobene neposredne nevarnosti, zato je bil postavljen koncept varne države tudi v mednarodnem pravu, in vse sosede Slovenije so varne države, brez dvoma. Se pravi, tukaj ne more biti nikogar kot begunec kajti po mednarodnem pravu je begunec tisti, ki poišče zaradi očitne preteče nevarnosti, bodisi njemu, bodisi članom njegove najožje družine zavetje v isti državi, v delu, ki je zanj varen ali v prvi sosednji državi, ki je varna. Tudi zaradi tega je bil potem razvit ta koncept varne države in tega nikjer v bližini ni. Če gre pa on naprej prostovoljno, potem pa ni več begunec, ampak je migrant. In, če prečka meje nelegalno, je ilegalni migrant, in to je edini pravilen izraz, ki obstaja. Vse drugo je manipulacija. Ni nobenih prebežnikov, ni nobenih beguncev, samo ilegalni migranti so, in zaradi tega je seveda tihotapljenje ljudi še toliko bolj vprašljivo, je še toliko bolj zavrženo, ker gre za očiten celoten proces, še enkrat povem, organizirane invazije, ki je uperjena v uničevanje Evrope in njene civilizacije, o tem ni nobenega dvoma.

in govoriti o tem, da so, tudi ta izraz smo slišali danes parkrat, sprovajalci, tudi to je ena zelo čudna skovanka, dejansko gre za tihotapce ljudi. To je edini pravilen izraz, ki je tudi zajet v Kazenskem zakoniku in ki odraža to, pri čemer smo. Se pravi, oproščeni so bili, pomiloščeni so bili tihotapci ljudi, nihče drug. In tako dejanje, še enkrat poudarjam, je proti slovensko in je protievropsko, je v očitnem nasprotju s trendom, ki je danes prevladujoč v celotni Evropski uniji. Uradni predlogi so za bistveno zaostritev, utemeljitev tega, kar je bilo pa storjeno pa je, da se je zdelo predsednici, da so te kazni previsoke. Ne, po evropskih normah so bistveno prenizke. Taka je pač evropska politika in ko je nekoč ta koalicija pred volitvami obljubljala, da bo Slovenijo približala jedrnim državam Evrope, je zdaj očitno, da jo je približala samo po pač tem, da, po številu najhujših kaznivih dejanj in po obsežnem tihotapljenju ljudi, ki se dogaja na tleh države Slovenije, samo po tem se približa, v vseh ostalih pa pač se od Evrope žal oddaljujemo. Kaj se na ta način vzpostavlja, tudi s takimi oprostitvami, s tem napačnim signalom. Nastaja pač neko vzdušje pač strahu in nasilja, nečesa čemur sploh ne bi smelo biti tukaj prostora in tudi ni nobenega razloga za to, da bi bilo. Če si danes dekleta ne upajo več v šolo, pa ne upajo si na ulico, in podobno. Tudi to se ne bi smelo nikoli zgoditi in to se tudi v preteklosti ni dogajalo. Se pravi, imamo moreče vzdušje strahu in nasilja in očitno nekaterim je v interesu, da to vzpostavljajo in celo vzdržujejo. Konec koncev, komu, saj, na čem je pa ta koalicija prišla na oblast? Na točno tem, saj se spomnite kako je bilo zunaj kričanje, smrt, smrt. Temu se reče hujskaštvo, spodbujanje vzdušja strahu in nasilja, zato pa je tudi pri levičarjih vedno tak refleks, kakor se reče, pravica do samoobrambe. Joj, samo tega ne. Pravico do samoobrambe bo treba vrniti na tisti nivo, kot je nekoč bila.

Mimogrede, ker izhaja iz naravnega prava, pravo uči, da je potem nad vsem ostalim, tudi če ni kodificirana celo in seveda treba je, obsegati mora tudi učinkovito zavrnitev in preprečitev nadaljevanja ali ponovitve napada, do tja moramo pa še priti in zato bo očitno treba spremeniti in pravno prakso, morda pa tudi kakšen zakon. Vsekakor bi bilo pa dobro, če bi v danem primeru spremenili zakon tako kot smo predlagali ali pa, da bi vsaj postala pravna norma nenapisana, če želite, tako kot jo poznajo večinoma starejše demokracije, da je samoumevno, da mora nekdo, ki je na neki funkciji, dati pri pomembni stvari, pri relevantni stvari, ki uresničuje recimo svojo ustavno pravico, tudi obrazložitev, zakaj jo je na nek način. To ni nič v nasprotju z Ustavo,

bistveno boljšo politično klimo, kot je danes. Iz tega razloga tudi vedno opozarjam, da ni dobro, da policija ne seznanja ljudi s pravimi informacijami v zvezi tudi z napadi ilegalnih migrantov v Evropi, s posilstvi, z vsem tem. Oni pravijo, ščitimo pač osebne podatke. Jaz ne vem v kakšni državi mi živimo, ampak, poglejte, o nekomu, ki je na javni funkciji se lahko piše vse kar hoče, vse se objavi, o nekomu, ki je pa naredil kriminalno dejanje in on ga pa ščiti zakon. Tu je nekaj zelo narobe, če niste tega opazili.

katerekoli zgodbe v zvezi s tihotapstvom ljudi ali pa karkoli že od tega težkega kriminala je prav in imajo ljudje pravico vedeti, da se je to zgodilo. Prvič, zato, da sebe zaščitijo in drugič, za to, da se ne širijo govorice, ki so običajno hujše od tistega, kar se je v resnici zgodilo. Potem marsikdo dobronamerno nasede. Tu je bilo ogromno govora o tem, kaj je kdo, nekdo, ne v mojem primeru, ampak v drugih, da so nekateri na tej strani napačno retvitali kakšne stvari. naredili so to v dobri veri, zaradi tega, ker so mislili, da je tisto res. Zaradi tega, če policija bi pa sama policija korektno objavila vsako stvar sproti, da bi ljudje prepričani, da imajo celotno sliko tako, kot bi jo imeli, morali imeti že zaradi zaščite samega sebe in svojih družin, potem se pa nič od tega ne bi zgodilo in nihče ne bi širil takih dezinformacij, kot jim vi pravite. Ljudje to naredijo v dobri veri, zato da bi opozorili vse druge, zato ker policija ne opravlja tistega, kar bi morala.

Ampak gre tudi za to, da objavijo kaj se je zgodilo, da imajo ljudje pregled kje živijo, kako živijo, kaj se dogaja, da lahko zaščitijo sebe in svoje bližnje. Vedno na koncu poudarim, varnost je ena in nedeljiva in ljudje v Sloveniji imamo po Ustavi in predpisih vso pravico živeti varno in ob doslednem spoštovanju osebne integritete in nobena pravica nobenega tujca, tudi tihotapca ljudi ne, ne more biti nad to pravico. Vsi prijavljeni razpravljavci, ki ste to želeli, ste dobili besedo. In ker čas, določen za razpravo še ni potekel, sprašujem ali želi na podlagi 71. člena poslovnika še kdo razpravljati? Ja. Če želita razpravljati tudi predstavnik predlagatelja predloga priporočila, mag. Branko Grims ter predstavnik Vlade, prosim, da se prijavita s pritiskom tipke za vklop mikrofona! V tem primeru dobita besedo kot zadnja, in sicer najprej predstavnik Vlade in nato predstavnik predlagatelja. predlagatelja. In zdaj prosim za prijavo. Štirje prijavljeni razpravljavci so. Prva razpravljavka je kolegica Anja Bah Žibert in za njo kolega Franci Kepa. Izvolite. Pet minut ima vsak. Hvala lepa za besedo. Zdaj mogoče uvodoma nekaj podatkov, da boste vedeli kakšna je pravzaprav teža odločitve predsednice države Nataši Pirc Musar. V primerjavi z njo je Borut Pahor, ki je bil predsednik države dva mandata, v dveh mandatih pomilostil vsega skupaj osem oseb. Vsega skupaj osem oseb v desetih letih. Nataša Pirc Musar je v dobrem letu dni pomilostila štiri in od tega tri tihotapce z migranti. jaz mislim, da že ta podatek sam po sebi pove kaj so njene prioritete in kje so prioritete državljanov, ki so pa morda res kdaj naredili kakšno dejanje, pa je njihova teža očitno zanemarjena, oz. manj pomembna. Zdaj zanimivo je tudi, da v času predsedniške kampanje na vprašanje glede pomilostitev je Nataša Pirc Musar dejala, da je sicer obrazložitve, če bo predsednica ne bo potrebno podati je pa predsednik predvsem iz moralnega razloga dobro oz. dobro da jo utemelji. Tudi glede na to kaj je takrat dejala in zagovarjala bi pričakovala, da bi sama želela da pride **24. TRAK (VI) Zakaj? Zato, ker zadeva ni čisto takšna kot hočejo vsi povedati, da gre tukaj za njo izključno za neko pravico, ki je povezana izključno z njo kot predsednico. Seveda, kot akt pomilostitve je seveda njen, ampak ponavadi se predsednik države glede pomilostitve posvetuje, dobi mnenje tožilstva, dobi mnenje Ministrstva za pravosodje. Ministrstvo za pravosodje pravi, da so vse povedali, nič niste povedali. Niti niste povedali kaj ste ji svetovali, kaj ste ji svetovali pri tej zadevi, na to tudi medijem niste odgovarjali. Mene pa zelo zanima kaj je ministrstvo v teh konkretnih primerih reklo in kaj ste ji svetovali. Tožilstvo je bilo mnenja, da to ni dobra odločitev. Kaj pa je pravosodno ministrstvo? Mene to zelo zanima. Zakaj? Zato, ker je dejstvo, da pač ta Vlada je ves čas usmerjena v nek, bom rekla, ne samo pozitiven odnos do ilegalnih migrantov, ampak celo na nek način to v Sloveniji spodbuja. Prvič, spodbujate z različnimi strategijami, kjer želite povedati, da moramo biti državljani tisti, ki bomo ponudili takšno okolje, da se bodo migranti dobro počutili. A bejž Če bom šla jaz v neko drugo državo, bom poskrbela, da se bodo tisti, ki me sprejmejo najprej okoli mene vsi dobro počutili. Če se jaz ne bom počutila dobro, bom to državo zapustila. Za to imajo migranti vse možnosti. Drugič, ne vodimo niti nekih nazornih statistik in šele potem policija pravi, da o vsem obvešča javnost. Ja, seveda, šele takrat, ko javnost preko medijev ali pa drugih oblik izve, da se je zgodilo neko kriminalno dejanje, kjer so vključeni migranti. Tako je to. In dejstvo je, da je še kako zadeva povečana, 38 kaznivih dejanj, pač osumljenih je državljanov Republike Slovenije iz tretjih držav, ne vem, 20. In potem pravijo, da ta statistika ne drži. Pa poglejmo koliko je migrantov, pa koliko je državljanov Republike Slovenije, pa boste kmalu videli kje statistično smo. In jaz menim, da pač to, kar si je privoščila predsednica države, je nekaj, kar ni stvar razuma, kar ni stvar modrosti in kar ni stvar milosti. To, kar je na nek način rekel eden od članov njenih komisije, ki jo je podprl pri tej odločitvi, namreč gospod Petrovec je dejal, da so to tiste, bom rekla, vrednote, ki naj bi držale, seveda tokrat niso bile.

Glede na število ilegalnih migrantov, preko 50 tisoč jih je letos, skoraj polovico jih pripeljejo čez mejo tihotapci. To sporočilo je zelo negativno. Imamo že sporočilo, ko smo odstranili z odstranitvijo meje v začetku te Vlade, to je bilo isto, prvo negativno sporočilo. To je pa tudi zelo negativno sporočilo. To dobesedno vabimo tihotapce, da se ukvarjajo s kriminalnim dejanjem, s prevozom belega blaga pa vabimo tudi begunce, da hodijo k nam brez problemov, ker ograje skoraj ni več. Kljub negativnemu mnenju tožilstva in sodišča pomilostitvi se je to zgodilo. Mislim, da bi bilo veliko boljše, da če se je že odločila pomilostiti, da se odloči pomilostiti kako drugo kriminalno dejanje, ki je nenamerno, kakor to dejanje. Sporočilo je zelo negativno za ljudi. In vabimo s tem ilegalne migrante v državo.

Predsednica republike, Nataša Pirc Musar, je v letu dni njenega mandata od štirih pomilostitev, tri pomilostila zaradi teh dejanj. To sporočilo prihaja v napačnem času, nikoli ga ne bi smelo biti iz več razlogov. Prvič zaradi tega, ker vsa Evropa zaostruje sankcije na tem področju, drugič, zaradi tega, ker gre za trgovino z belim blagom, kjer največje posledice trpijo nedolžni ljudje, kjer gre za sto tisoče milijone evrov črnega kriminalnega denarja, in kjer gre v našem primeru za problem deset tisoče, preko 80 tisoč nezakonitih prehodov meje v času mandata te Vlade. V takih okoliščinah seveda to sporočilo prihaja na napačen način in z napačnimi nameni, in samo sprašujemo se lahko, kaj je ob negativnem mnenju sodišča in tožilstva botrovalo tej odločitvi predsednice republike Nataše Pirc Musar. Jaz dvomim, da je nanjo toliko vplivalo mnenje ene izmed članic te njene posvetovalne skupine, članice organizacije, ki svetuje tem ljudem pri nezakonitih migracijah oz. jim pri tem celo pomagajo. Verjetno so v ozadju kakšna druga vprašanja in drugačni razlogi, in tukaj sklicevanje na diskrecijsko pravico nima nobene teže. Diskrecijska pravica pri odločanju ne pomeni, da lahko v skladu z opustitvijo vseh ostalih moralnih in etičnih norm sprejmeš odločitev, jo je sprejela predsednica države v tem primeru. Sprašujem se, kakšen bi bil odziv javnosti, če bi recimo od štirih pomilostitev pomilostila tri hujše oblike kriminalcev, ki so zagrešili hujše oblike posilstev, recimo. Te pomilostitve niso nič manjša oblika. Sprovajanje ljudi, se pravi, trgovina z belim blagom je kriminalno dejanje, ki bi ga bilo potrebno v penalnem smislu še dodatno zaostriti, ne pa dajati napačne signale tistim, ki so v preteklosti storili vse, da bi bilo teh kriminalnih dejanj čim manj. S tem ne gre samo za napačen signal zakonodajalcu, za napačen signal tistim, ki izvajajo preventivo, policiji, tožilstvu, sodiščem, pač vsem, ki se s tem področjem ukvarjajo, pač pa gre za direkten signal vsem tistim, ki na tem služijo, kajti sporočilo je jasno, tudi če bo prišlo do obsodbe, se bo našla predsednica države Republike Slovenije, Nataša Pirc Musar, ki vas bo pomilostila, ker je to njena diskrecijska pravica. in gospodje, nima te diskrecijske pravice, nima je, ker so moralne in etične norme nad njo in tukaj jih je prekršila na celi črti. Jaz obžalujem, da predsednica republike Nataša Pirc Musar ni zmogla toliko poguma, in bi danes prišla tukaj v Državni zbor in jasno predstavila svoje stališče glede tega. Sicer ji tudi tukaj zakon omogoča, da o tem poda pisno mnenje in ga je tudi podala, ampak to pisno mnenje govori o tem, da popolnoma na napačen način razume diskrecijo, ki jo ima po zakonu in Ustavi, in njena ravnanja, v kolikor bodo tudi v bodoče na tak način kot jih je storila v tem primeru, ne vzbujajo neke kredibilnosti v opravljanju njene funkcije na področju, ki se mu reče pomilostitve.

Danes poteka tale seja na zanimiv način in je prav zabavno opazovati, kako je koalicija vključno s tistimi, ki so prej vodili sejo, neznansko živčna. Še eno leto dni nazaj je bilo vse enostavno, ko smo opozarjali na to, da je treba zagotoviti varnost, da je treba zaustavljati ilegalne migracije, je bilo odgovor, da Grims je itak fašist ali pa nacist, pa kaj podobnega, ena floskula, in potem so se vsi fino režali. Danes se nihče več ne smeje, kajti danes je očitno, da je taka politika kot jo izvaja Golobova vlada napačna, da spravlja v nevarnost ljudi, tiste ki prihajajo in tiste ki tu živimo, da je očitno protislovenska, in da je tudi proti evropska, (nadaljevanje) zadnjem letu dni, zlasti v zadnjega pol leta izjemno zaostrila svojo politiko, izjemno je zaostrila retoriko glede ilegalnih migracij in končno se ta razprava na evropski ravni pelje v pravi smeri tja, kamor bi že ves čas morala biti. Jaz samo upam, da bo tako tudi ostalo. Kajti več kot očitno je, da je to zaradi bližine evropskih volitev in jaz samo upam, da ljudje to vidijo, zaradi tega so te volitve tako zelo, zelo pomembne. Kajti, če bo na njih prišlo do pravega premika, premika v desno, personalnega in med političnimi strankami, potem bo seveda ta politika tudi obveljala in bodo besede se začele prestavljati v dejanja in potem ima Evropa vse možnosti za ne samo preživetje, ampak tudi za nadaljnji razvoj. Če pa bi se sedanja politika ohranila, potem pa verjemite, da po petih letih, ne samo, da Evrope ne bomo več spoznali, kot nekateri govorijo, ampak trdim, da je sploh ne bo več. Kajti prišlo bo do tako močnih sil, da bo prišlo do nadaljnjih izhodov. Evropa se bo razdelila na različne konce in to vsekakor ni tisto, kar bi si mi želeli. Kot izvozna država, kot država, ki leži v centru Evrope, bi morali želeti, da Evropa postane taka, kot je nekoč bila: varna, utemeljena na pravih vrednotah, utemeljena na načelu konsenza, utemeljena na spoštovanju vseh narodov in vseh njihovih legitimnih interesov. To je tisto, kar je temelj prave Evrope, to mora biti naš cilj in za to se je vredno boriti. ta odločitev, ki je bila podlaga za sklic te seje odstopa od tega. Ravno v nasprotni smeri, gre tako kot tudi sicer celotna politika te Vlade, ki gre v smeri preglasovanja namesto konsenza, ki gre v v smer podpiranja dejansko ilegalnih migracij - celo predsednik Vlade je rekel, da bi bilo najboljše, da se kar vse legalizira. Ne moreš spraviti tretjega sveta v Evropo, ker potem, če uvažaš tretji svet, dobiš tretji svet, to pač ni rešitev. Rešitev za Evropo je samo ena: da se spremeni, da zaščiti svoje meje, da zagotovi varnost, da odpošlje nazaj remigracijo, vse, ki zlorabljajo njen pravni red in pravni sistem, azilno politiko, socialo in da potem poskrbi za ustrezno dobro družinsko politiko pač otrokom, družinam, materam, očetom naklonjeno okolje, da se bodo avtohtoni evropski narodi pač odločali za več lastnih otrok. To mora biti cilj. To je edini način, da Evropo preživiš. Kajti bogastvo Evrope so njeni narodi, njena, njihove kulture, njihova tradicija. To je tisto, kar je treba ohraniti in kar smo dolžni ohraniti zanamcem. Zaradi tega so take poteze kot je bila poteza predsednice, zaradi tega je taka politika kot je politika te Vlade, tako zelo zgrešena, ker gre v popolnoma napačno smer in vsi tisti, ki ste bili danes tako živčni s strani vladajoče koalicije veste, da ste na napačni strani. To je odražal pač vse od besed do dejanj do vodenja seje, vse je bilo očitno s tega vidika in po svoje je dobro, da se je to razgalilo na ta način. Da seveda je morda tako početje tudi te oprostitve lahko v določeni meri legalno, ampak ilegalne migracije nikoli niso legalne in nikoli ne bodo. ne bodo. V prelet preko nasilen vstop ali pa če želite ilegalen vstop preko meje ni človekova pravica in nikoli ne bo in zloraba prava tudi ni človekova pravica, naklepna zloraba prava sploh. Se pravi, gre za to, da se vzpostavi normalne razmere, gre za to, da se ta politika konča, za to, da se vzpostavi varnost, zato da si ljudje lahko v varni domovini oblikujejo svoje družine, zagotovijo svojo pač blagostanje... Hvala. Čas je potekel. Zaključujem splošno razpravo o predlogu priporočila. V skladu z razlago Komisije za Poslovnik z dne 9. december 2009 Državni zbor ugotavlja, da je postopek obravnave predloga priporočila končan. S tem zaključujem to točko dnevnega reda in 56. izredno sejo Državnega zbora. Hvala in lep dan še naprej. Hvala